Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sa sjednicom i raspravom o 1. Prijedlog Zakona o rokovima plaćanja obveza državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija, prvo čitanje, P.Z. broj 374 Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i financije i državni proračun. Predstavnik predlagatelja je gospodin Slavko Linić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Linić,

Ako danas pitate bilo kojeg gospodarstvenika što mu je najveći problem, odgovor će biti likvidnost i ogromna pravna nesigurnost svih subjekata u gospodarstvu vezano na probleme likvidnosti. Da li je problem likvidnosti izrastao u zadnjih nekoliko mjeseci? Ne. Evidentno je da se to gomila još od druge polovice 2008. godine i da je jednostavno podatak s kojim manje više svi raspolažemo, o neprekidnom rastu broja pravnih osoba koji su insolventni, iznosa insolventnosti. Ali ono što je najzabrinjavajuće broja zaposlenih koji rade u takvim trgovačkim društvima društvima sve veći. I ne mogu a da se ne podsjetim da je ovaj zakon od strane Kluba SDP-a upućen u saborsku proceduru u lipnju mjesecu prošle godine. Isto tako da je Vlada Republike Hrvatske odgovor na ovaj prijedlog zakona dala u kolovozu prošle godine. ako uzmemo ozbiljnost situacije ja bih rekao ogromno pitanje koje svatko u gospodarstvu postavlja likvidnost, kako ćemo riješiti likvidnost, da je ipak bilo neophodno i ranije raspraviti taj zakon. kada je klub SDP-a osjetio da nema volje za raspravu, eto to je bio razlog da smo na prošloj sjednici raspravljali interpelacija koja ipak ima nešto bržu proceduru očito nego sam zakon, pa je to bio razlog da je klub SDP-a je vidio da ne idu zakonska rješenja krenuo na interpelaciju. Kada promatrate razloge koje smo naveli zašto treba donijeti ovaj zakon, vidite da smo bili zabrinuti sa brojkama koje su se kretale oko 20 milijardi ukupne nelikvidnosti, upozoravali smo na kretanje, ali također smo dali vrlo jasnu naznaku da dobar dio trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske ne plaća svoje obveze u ugovorenim rokovima. U vrijeme pisanja ovog dokumenta, najveći problem je bila cestogradnja, gdje jednostavno trgovačka društva cestogradnje, znači neovisno da li su Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste ili cesta Zagreb-Rijeka rokove plaćanja nisu podesili sa ugovorenim rokovima, nego dapače kašnjenja su bila i preko 200 dana, pa su građevinari imali ogromne probleme u izvršavanju izvršavanju svojih obveza, a jednostavno plaćanja nije bilo. Također u prošloj godini kada smo o tome govorili veliki problemi u plaćanju bili su trgovačkih društva i građana prema INA-i, prema HEP-u pa je s njihove strane neplaćanje bilo evidentno. Nažalost, iz odgovora Vlade vidimo da se ne slažemo po tim podacima u prošloj godini, jer su od strane Vlade slane poruke da je plaćanje čak i u 60 dana. A recimo samo INA je državi bila dužna 6 ako ne i više mjeseci, samo državi. A da ne govorimo koliko je bila i ostalim gospodarskim subjektima. Naravno, ne možemo a da ne spomenemo brodogradnju, kao vjerojatno trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske sa najvećim dugovima i ne plaćanjem obveza prema ostalim trgovačkim društvima kooperantima. To su već rokovi koji su i daleko i daleko iznad 300 dana plaćanja. Prema tome, dolaze u opasnost uopće mnogi koji uspješno posluju ali nisu u stanju naplatiti svoja potraživanja. Rekao bih da kada govorimo o problemu insolventnosti, kada govorimo o odgovornosti za podmirenje obveze, dva su problema. Jedno odnos države prema trgovačkim društvima i drugo je odnos samih gospodarskih subjekta međusobno. Najsretniji bi bili kada bi mogli pokušati pronaći određena rješenja kako riješiti i odnose subjekata u realnom sektoru, znači gospodarstvenika prema gospodarstvenicima i da tu pokušamo naći neku disciplinu. I kada slušate privrednike, tada je vrlo jasna poruka. Oni očekuju da država i tu intervenira, oni ozbiljno to očekuju. Zašto? U ovom trenutku svima je postalo jasno da insolventnost trgovačkih društava ta koja će polako voditi ka likvidaciji mnogih pravnih subjekata, insolventnost. I u toj likvidaciji pojedinih subjekata opravdani strah da će u likvidaciju ući i trgovačka društva koja su inače dobro organizirana, trgovačka društva koja imaju posla, trgovačka društva koja i pozitivno posluju, koja redovito isplaćuju plaće, ali nažalost nisu u mogućnosti naplatiti svoja potraživanja. Kada slušate njihove čelnike, osnovna poruka je države, a što ste učinili u pravnom sustavu? Zašto trgovački sudovi promptno ne reagiraju? Zašto se sporovi vode po desetak godina? Zašto nemamo presude? Vi kao predstavnici vlasti odgovorni ste da organizirate državu da nas pravni sustav štiti. I da, to su poruke koje svi mi moramo čuti i ne možemo prihvatiti činjenicu da se pravosuđe ne organizira na taj način da pravovremenim reakcijama na ovakve procese u pravosuđu ne donose odluke da bi uspjeli zaštititi kvalitetne pravne subjekte od onih koji su loši. Prema tome, još se više u tom zakonodavstvu može učiniti, još nešto moramo načiniti jer jednostavno ne možemo mirno promatrati jer neodgovorni pravni subjekti neplaćanje svojih računa čine zlo i ugrožavaju i ono nešto kvalitetnih gospodarskih subjekata koji nisu u stanju više naplatiti svoja potraživanja. Da, time se moramo i mi baviti. Nažalost, u ovom zakonu mi se time nismo mogli baviti. Zašto? Naš je cilj je bio da najprije probamo riješiti a da li od strane države, kad govorimo o SDP-u od strane države ne mislimo samo na centralnu vlast, mislimo i na regionalnu i lokalnu, činimo sve da svoje obveze pravovremeno izvršavamo. I analize pokazuju da ne činimo. Niti to radimo sa razine proračuna jer sve su slabiji prihodi u proračunu, evidentna je to i 2009. godine i dio investicija se više pravovremeno ne financira, nema raspoloživih sredstava, počinje se kasniti u plaćanju, nismo riješili što ćemo sa zaduženjima. I tko plaća problem slabijeg punjenja proračuna? Plaćaju trgovačka društva iz realnog sektora. Nedozvoljivo. To je praksa koja je uočena u Europi i onaj tko vodi politiku u Europi, Europska komisija je vrlo jasno poslala poruku. Mi moramo vezati institucije i vlast i trgovačka društva gdje je vlast većinski vlasnik da rokove plaćanja ne smiju pomjerati neovisno da li je uzrok slabije punjenje proračuna, da li je uzrok kriza, da li je uzrok unutarnja slabost ili ne znam što. I poruke Europi su jasne. Poruke u Europi govore o tome da treba plaćati do 30 dana kad je proračunski obveznik u pitanju, 60 dana ako su trgovačka društva. I to je ono što i mi pokušavamo u ovom zakonu naznačiti. Ako imalo želimo pomoći realnom sektoru što učiniti? Obveza nam je da najprije sami sebe discipliniramo, da mi budemo odgovorni u ovom procesu da bi i drugima ukazali kako se trebaju ponašati. Prepisali smo pravila koja su inače naznačena za zemlje Europske unije prema kojima i mi težimo. Istina, ovdje nismo definirali ono što se već vani definira, i zatezna kamata i kaznena kamata za izgubljene dobiti. tome, mi smo pokušali više ići na to da vlast bude odgovorna i da sudionici koji upravljaju budu odgovorni i sankcionirani. Mi smo išli na materijalna iako u drugom čitanju ako rasprava to pokaže zaista možemo ići na to kako financijski obeštetiti sudionike kojima smo uzročili štetu jer nismo bili odgovorni kao vlast, nismo bili odgovorni kao oni koji upravljaju sa segmentima

Ocjenjujemo da kad bi centralna vlast i jedinice lokalne i regionalne samouprave imale zakonski okvir u kojem moramo plaćati pravovremeno jer će se provesti sankcioniranje onih koji imaju ovlast a to nisu učinili tog trenutka ne bi imali nerealno planirane investicije jer bismo se sveli u realne okvire proračunskih mogućnosti. S druge strane, ocjenjujemo da bi se sasvim drukčije ponašali u upravljanju trgovačkim društvima. Što znači sasvim drukčije? Pa evo, kao primjer želim navesti sada izvješća koja kreću u javnu raspravu a vezano za devetomjesečno poslovanje trgovačkih društava u 2009. godini u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. A ništa bolje ja bih rekao nije ni u jedinicama lokalne samouprave. Ako promatramo što ćemo vidjeti kao osnovnu karakteristiku? Uštede radi recesije i krize nisu postignute. Prema tome, u trgovačkim društvima živi se iznad mogućnosti, iznad standarda. Ugovara se kao da kriza nije prisutna. Ne vodi se briga o troškovima. Odgovornost za to na upravama i nadzornim odborima. Imamo posebni zaključak Vlade Republike Hrvatske koja je naložila koliko mora biti smanjenja i u dijelu isplata plaća ali i u dijelu ostalih troškova, da li je nalog Vlade, odluka Vlade provedena, nije provedena. Nije provedena. U isto vrijeme da li se plaća u rokovima koje mi ovdje predlažemo? Ne plaća se ni u željeznici, ne plaća se ni u HEP-u, ne plaća se ni u INA-i a o brodogradnji neću ni govoriti. Prema tome, ne provode se nalozi. A tko plaća ovakvo poslovanje trgovačkih društava? Dobrim djelom ostali subjekti u realnom sektoru koji posluju sa tim poduzećima. Njihove se naplate protežu iznad 100 do 300 dana. Problem je da li uopće mogu kamatu zaračunati jer ako se usude kamatu zaračunati bit će na crnoj listi pa ne mogu više poslovati. I u isto vrijeme počinju njihovi problemi sa isplatom osobnih plaća svojih zaposlenika. Da li je to razlog da Vlada i zakonom koji bi uputila u ovaj parlament pokuša postaviti osnovne zakonske odredbe kako se ponašati prema tim upravama, kako se ponašati prema tim nadzornim odborima koji ipak polažu račun i trebali bi polagati račune Vladi. Evidentno je da sugestija, naredba, odluka Vlade ne daje efekata. Ali u realnom sektoru imamo problema. Oni ne mogu do svojih sredstava, zaustavljaju procese proizvodnje, otpuštaju radnike. To je razlog da se gomilaju brojevi nezaposlenih radnika na zavodu za zapošljavanju iz realnog sektora. I ja bih rekao da upravo ocjena koju ćemo sada dati o radu trgovačkih društava u prošloj godini gdje će se evidentno vidjeti da se nalozi Vlade nisu poštivali, nas itekako nas u Parlamentu usmjerava da moramo zakonom rješavati ovakve stvari. Tada Vlada Republike Hrvatske ima daleko jaču i snagu i mogućnost da se nadzornim odborima i upravama koji ugrožavaju likvidnost ostalih u segmentu gospodarstva mogu biti efikasni. efikasni. Ako promatrate analitičare u bankama, bankama, neovisne analitičare, stručnjake u financijskom poslovanju, njihova vam je ocjena da u ovoj godini se bitno likvidnost i neće popraviti. Neće se popraviti. Istina je, u sustavu, platnom sustavu Republike Hrvatske imamo značajni iznos kuna i očito da kune nisu problem. Zaista kune nisu problem. Što je problem? Rizici. To je razlog zašto poslovno bankarstvo vrlo teško ide sa sredstvima koje koje ih imaju, znači nije nedostatak sredstava, ali sa tim sredstvima poslovno bankarstvo ne ide prema realnom sektoru. Ne ide financirati ovo zlo koje se zove insolventnost. Ne ulaže dodatna sredstva. I tog trenutka najveći problem koji se pojavljuje je tko je taj loš, tko će prvi pasti. Tko je taj koji će zaista zaustaviti zaustaviti proces gospodarske aktivnosti i krenuti ka stečajevima i likvidacijama. To je nešto što se bankarski sustav boji, to je nešto što se i mi moramo bojati. Da li će u tom čišćenju lošega ipak izgubiti oni koji nisu loši nego su ugroženi od loših, a mi kao predstavnici vlasti nismo ništa učinili. Dapače, ako govorimo o tome da uzrok neplaćanja je i od strane proračuna i od strane trgovačkih društava onda smo i mi jedni od tih sudionika u, ja bih rekao, likvidaciji možda i dobrih gospodarskih subjekata, ali koje nemaju načina naplate svojih potraživanja. I to nas sve obvezuje da u Hrvatskom saboru moramo razmišljat možemo li mi nešto doprinijeti da se to stanje promijeni i da privrednici napokon shvate da se i zakonom nešto može učiniti na poboljšanju sustava plaćanja, na većoj odgovornosti u sustavu plaćanja. Najgore je ako pasivno promatramo i čekamo da se to samo od sebe riješi. Nitko u SDP-u ne osporava da će određene efekte vezano za veliku nelikvidnost za veliku nelikvidnost dati i mjere Vlade Republike Hrvatske kad govorimo o modelu A i B financiranja likvidnosti u Republici Hrvatskoj. Ali opet smo vrlo oprezni u tim procjenama, bojimo se značajnijih promjena u tome neće biti. Svi se bojimo da li je zadnji podatak od 27 milijardi neplaćenih računa taj ili je još veći. Nitko od nas nije optimista da reče da ćemo taj iznos samo sa ovim mjerama skinuti opet na 20 koliko je bilo negdje početkom prošle godine. Jednostavno ne može se samo jednim mjerama bitno promijeniti situacija. Najveći problem su ponašanja i ovaj zakon upravo govori o tome kako sankcionirati ponašanje onih koji upravljaju državnim proračunima, kako sankcionirati ponašanje onih koji upravljaju trgovačkim društvima da bi na neki način i kroz taj vid okrenuli se većoj odgovornosti u sustavu plaćanja. Zašto? Na taj način ćemo brže doći do onih koji zaista nisu sposobni opstati u gospodarskoj aktivnosti i kojih moramo čistiti. I neće nam se dogoditi da u tom čišćenju odlaze kvalitetni zato što su ih loši ugrozili. I još nešto. Jedna od novih mjera kako vratiti zaposlene u sustav radnih aktivnosti je krenuti ponovo u investiranje, biti na neki način aktivan u investicijama. Svi po tome na neki način podrazumijevamo subjekte koji su u domeni energetike i vjerojatno smo svjesni da je problem i željezničke infrastrukture. Prema tome, ukoliko tu ne učinimo napor da krenemo u te investicije teško je očekivati da će realni sektor vezujući se na državne investicije moći značajnije ući u investiranje u 2010. godini. Ali da li ćemo govoriti u kakvom su nam stanju te tvrtke? Hoćemo li govorit o HEP-u? Ne plaća na vrijeme, ima problem sa cijenama, ima problem sa gubicima, ima problem sa uvozom energije. Al' on mora biti investitor sutra, on mora ulagati. Hoće li biti odgovoran, hoće li opet ugovarati poslove a neće plaćati? Hoćemo li opet ugroziti nekog drugog? Pa nitko neće biti kriv, nema zakona. Zato mi predlažemo taj zakon. Ne, nema investicija više bez sredstava. Pravovremeno osigurat kredite, vraćanje kredita, pravovremeno osigurati cijene, socijalnim politikama riješiti one koji ne mogu platit punu cijenu. Ali obrnuto, onaj tko mora platiti ekonomsku cijenu mora platiti. Zato mi smatramo da je zakon itekako potreban ako želimo u ovom rizičnom vremenu ići u neke investicije. Hoćemo li o INA-i govorit? Opet ne plaća na vrijeme, ne plaća na vrijeme, ne plaća ni izvođačima radova za pojedine investicije u koje su krenuli, ali niti ja bih rekao trgovačkim društvima gdje obavljaju redovnu djelatnost, a očekujemo opet investicije od te INA-e. A da li ćemo se pobrinuti za sankcioniranje takvog ja bih rekao neodgovornog ponašanja nadzornih odbora i uprave? Da, trebali bi. Trebali bi se itekako pobrinuti za taj dio. O infrastrukturi u željeznici teško da nešto možemo govoriti. Teško. To su sredstva koja moramo iz proračuna osigurati. Eventualno ja bih rekao umanjiti izdatke iz proračuna kroz određena sredstva Europske unije koja će itekako ići prema željezničkoj infrastrukturi. Ali evidentno je da to moramo odvojiti od onoga što znači odgovornost uprave i nadzornog odbora za strukturne promjene, za zbrinjavanje broja eventualno prekobrojnih u željeznici, za neracionalna poslovanja. Sve je to nešto što jednostavno moramo imati odgovore odgovornih ljudi. A zašto? Da ne bi ugrozili trgovačka društva koja posluju, koja će raditi na investicijama. U klubu SDP-a smatramo da je posao Hrvatskog sabora da zakonom pokuša sankcionirati rekao bih odgovornost ljudi koji ne shvaćaju kolika je ozbiljnost da država i državne institucije budu odgovorne u sustavu platnog prometa jer je to opasnost da uništimo kvalitetna trgovačka trgovačka društva i da budemo uzročnici onih koji će otpuštati radnike i slati ih na Zavod za zapošljavanje. Dapače, s obzirom da godinu dana čekamo, izvinjavam se, nešto manje od 9 mjeseci čekamo na raspravu o ovom zakonu shvatili bi da u drugom čitanju smo u stanju ponuditi ja bih rekao materijalna obeštećenja koja sada nismo obuhvatili ovim zakonom da probamo upravo kroz materijalna obeštećenja onima kojima smo učinili štetu da im na neki način vratimo dio sredstava i da tog trenutka se u Hrvatskoj shvati da u Hrvatskom saboru želimo zaista biti odgovorni i otkloniti barem s naše strane uzroke nelikvidnosti. Hvala. Hvala. Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora je raspravio na 41. sjednici održanoj 14. listopada 2009. godine Prijedlog zakona o rokovima plaćanja obveza državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija i to kao matično radno tijelo. odnosno predstavnik Kluba zastupnika SDP-a obrazložio i upozorio na problem nelikvidnosti u hrvatskom gospodarstvu na neurednost plaćanja obveza i da je to jedan od najvećih problema hrvatskog gospodarstva. Isto tako, da je zbog nepoštivanja tih obveza unutarnja nelikvidnost naznačeno je dosegla čak razinu tada govoreći 15 milijardi kuna i da se rokovi plaćanja ne samo da ne poštivaju nego se i produžuju. Sa ovim prijedlogom zakona se predlaže da država i javna poduzeća i poduzeća sa najmanje 25% udjela države plaćaju i podmiruju svoje obveze u roku 60 dana, a državni proračun i državljani, druge institucije u roku od 30 dana kako je i naglašeno da je u Europskoj uniji sa direktivom regulirano plaćanje odnosno problem nelikvidnosti i međusobno uređeno plaćanje među članicama. Posebno je na raspravi iznijeto mišljenje da u Hrvatskoj veliki utjecaj na nelikvidnost ima i nenamjensko trošenje novaca i to nenamjensko trošenje obrtnih sredstava pojedinih tvrtki koje ne koriste svoja obrtna sredstva za podmirenje svojih obveza već ih ulažu u neke druge oblike, u druge poslove, nenamjenski troše na druge načine ili čak kupuju nova poduzeća ili ulažu u dionice drugih poduzeća. Stoga problem financijske nediscipline je naznačeno kao glavni uzrok nelikvidnosti i da to treba cjelovito zakonski rješavati a ne parcijalno. U raspravi na odboru prevladalo je mišljenje kojim se podržava stajalište Vlade Republike Hrvatske da se ovaj predmetni prijedlog zakona ne prihvati i da ne predlaže rješenja koja već nisu razmatrana, te da su ista obuhvaćena nizom aktivnosti i mjera koje provodi Vlada Republike Hrvatske u skladu sa važećim zakonskim propisima, a posebno je istaknuto da je Vlada Republike Hrvatske poduzetim mjerama i aktivnostima ostvarila pozitivne pomake glede racionalizacije poslovanja i urednog servisiranja obveza pojedinih javnih poduzeća, odnosno trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova 5 za i 3 protiv, 1 suzdržan predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona o rokovima plaćanja obveza državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija koje je predložio Klub zastupnika SDP-a Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala. Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti mišljenje Vlade. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo nekoliko riječi vezano za prijedlog ovog zakona. Dakle, kao što je uvaženi zastupnik uvodno i rekao predlažući zakon Vlada se očitovala na taj prijedlog zakona. Doduše, prošlo je dosta vremena i od vaših prijedloga i od naravno očitovanja. Ali mislim da je tema aktualna. Ja bih se dotaknuo vrlo kratko ono što je Vlada u svom očitovanju i navela između ostalog, dakle da u svakom slučaju ono što je i predloženo dobrim dijelom je sadržano i u postojećoj zakonskoj regulativi prije svega Zakon o obveznim odnosima i u nekim vezanim, konkretno u onome dijelu članka 10. predloženog zakona koji se tiče na postupke javne nabave što piše u Zakonu o javnoj nabavi. Dakle, tu imamo jedan možemo tako reći formalno-pravni problem da takvu vrstu promjena ne bismo niti mogli provesti kroz ovakvu jednu vrstu zakona. Međutim, ono što je isto tako važno reći dozvolite mi da spomenem zapravo tri segmenta o kojima evo i uvodno smo čuli i ja vjerujem da sigurno da se oko nekih stvari zapravo najbolje može i govoriti sa brojkama i sa činjenicama potkrijepiti to. Dakle, jedan segment su ta javna poduzeća koje smo i spomenuli i koji su zapravo jedan od predmeta u ovom prijedlogu zakona. javna poduzeća kako ih i vodimo, odnosno evidenciju radimo. Ova 22 najveća javna poduzeća za prošlu godinu, dakle u sklopu onih mjera koje je Vlada poduzela, u prvoj polovici intenzivirala zapravo u drugoj polovici godine. Ukupno planirani iznos ušteda na razini svih tih poduzeća bio je negdje oko milijardu i pol kuna do kraja godine. Ostvareni iznos ušteda je to i premašeno. Dosegnuto je milijardu, gotovo milijardu i 800 milijuna kuna ušteda što svakako možemo reći da je jedan dobar pokazatelj pogotovo kod pojedinih javnih poduzeća vidljivo je značajnije od planiranog. Što se tiče njihovih rokova plaćanja vi kada promatrate sva ta 22 poduzeća prosječni rokovi, odnosno prosječni rokovi plaćanja su na razini od 57 dana. Ono što naravno sigurno treba apostrofirati da postoji neka od njih koja i premašuju onaj rok od 60, prije svega tu su već i spomenute Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, međutim treba napomenuti da tijekom 2009. godine to je bila zapravo izravna posljedica kašnjenja u plaćanju INA-e, odnosno njenih dugova prema ta dva poduzeća. U isto vrijeme imamo slučaj sa HEP-om, mislim da smo o njemu isto nekoliko puta i u sabornici govorili, na HEP-u u isto vrijeme s jedne strane ima problem u smislu naplate svojih potraživanja što od građanstva, šta od a isto tako postoji određena, naravno možemo reći tako problem vezano za poslovanje HEP-a, a to je vezano isključivo uz cijenu električne energije, odnosno ono što na neki način tom javnom poduzeću stvara određene teškoće. Sve u svemu kada kažem da postoji određenih problema nikako ne smijemo, kažem još jedanput izostaviti ovaj napredak koji je definitivno napravljen, i vi ste prošli tjedan i čuli nakon sjednice Vlade i najave da od ovih istih javnih poduzeća mi očekujemo dakle kao rezultat i ove racionalizacije u poslovanju, očekujemo još veći i jači napredak ne samo u smislu ušteda, jer ono što smo tražili od njih su bile uštede na onim stavkama koje zapravo i nisu nužne u ovakvim vremenima kako bi se stvorio određeni prostor za, prije svega ne samo redovno i normalno funkcioniranje, nego i određenu investicijsku aktivnost. Nešto što mora ići i biti kompatibilno sa mjerama koje je Vlada poduzela, fokusiran i okrenut prema privatnom sektoru, to je zapravo javni sektor, odnosno javna poduzeća daju jedan dodatni doprinos kako bi općenito i ukupna investicijska aktivnost u Republici Hrvatskoj, a tako i gospodarska krenula uzlaznim tijekom tijekom 2010. godine. Drugi segment koji bi spomenuo svakako naravno to je državni proračun, plaćanje izvršavanja državnog proračuna naravno da sigurno jedna od najvažnijih točaka koje inače ovaj cijenjeni Dom i raspravlja, i uvijek je u fokusu našeg interesa svih dakle u Republici Hrvatskoj. Ono što svakako treba reći dakle i preliminarni podaci i pokazatelji koji govore, počevši od razine državnog proračuna pa i do lokalne države. U ovom trenutku nemamo sve podatke vezano za lokalnu državu, međutim ostvarenje proračuna za 2009. godinu je bilo u okviru planiranog, što znači da se i ono što je trebalo biti plaćeno, dakle s rashodne strane proračuna izvršavalo. Onaj jedan mali dio rashoda koji smo mi objasnili iz Ministarstva financija koji je slijedom određene čisto likvidonosne situacije s kraja godine prenesen na početak siječnja već je reguliran i sami znate da je ostala samo još ona isplata jednog dijela božićnica. I treći segment sigurno je nešto što itekako mi u Vladi zapravo pridajemo jako puno važnosti i pažnje, a to je općenito sustav likvidnosti i plaćanja u cijelom gospodarstvu. Mislim da evo, evo i uvaženi zastupnik je uvodno rekao i meni je drago čuti dakle da se očekuju i s njihove, sa strane najjače oporbene stranke zapravo isto se očekuje određeni pozitivni pomaci, prije svega od ovih modela A i B financiranja. Posebno bi tu apostrofirao upravo taj model A s kojim smo već i započeli, koji je između ostalih stvari usmjeren kako smo rekli na financiranje i pojačanu kretnju aktivnost za ta tzv. obrtna sredstva, pod kojima zapravo podrazumijevamo kao jedan široki pojam između ostalog i servisiranje određenih dugovanja, prema dobavljači, vjerovnicima, a u konačnici moramo reći naravno i prema državi, naravno sjećate se i sami da je to kod predstavljanja tih modela smo rekli uz određena ograničenja do određenog postotka. Sve u svemu evo dozvolite na kraju da kažem bez obzira naravno što je prošlo dosta vremena od prijedloga zakona, mislim ono što je još važnije da Vlada zapravo, ni ja na neki način ne bih rekao, uz dužno naravno poštovanje prema prijedlogu zakona, odugovlačilo s odgovorom, nego dapače, nego ono što je mislim svima nama jako važno i još važnije da je poduzimala određene mjere, da se određeni napredak već sada vidi, da su stvoreni određeni uvjeti ono što stalno govorimo. Dakle ako sada promatramo situaciju, ako govorimo da postoji likvidnost više nego zadovoljavajuća u financijskom sustavu ona svakako nije nastala samo preko noći. Ona je rezultat između ostalog svih ovih mjera koje smo poduzeli tijekom 2009. godine i u smislu državnog proračuna, i javnih poduzeća, i zapravo došli smo u ovu situaciju da možemo razmišljati o nekakvim možemo reći tako još proaktivnijim mjerama, mjerama koje će biti usmjerene na kanaliziranje te likvidnosti iz financijskog sustava upravo prema realnom sektoru koji ipak, mislim da ćemo se svi složiti u ovim uvjetima treba biti i dalje glavni pokretač, jedini je on koji može stvoriti zapravo najviše te dodane vrijednosti. Hvala lijepo. Hvala. Na temelju članka 110. stavak 2. Poslovnika Vlada je dostavila mišljenje u odnosu na ovaj prijedlog zakona Kluba zastupnika SDP-a, 110. stavak 2., Vlada zatražena mišljenja i prijedloge Vlade u slučajevima kada ona nije predlagatelj Vlada je obavezna dostaviti Saboru. To je dostavila. To je to mišljenje Vlade. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović je podigla pločicu. Evo joj riječ da ispravi, da ispravak netočnog navoda. Bit će vrlo zanimljivo sada kako ćete se izvući iz te situacije da ste digli pločicu za ispravak netočnog navoda, a radi se o mišljenju. Izvolite. Gospodin dražvni tajnik ustvrdio je i to je netočno da su državna poduzeća postigle znatne uštede. To naprosto nije točno. Da tomu nije točno i da ispravljam takav netočni navod, očajnička pisma uposlenika govore o tome. Dakle ona su ogledni primjer ne da se nije uštedilo, možda se malo manje krade, ali to nikako u nikakvom slučaju ne možemo govoriti da se radi o uštedama. Ustvari ta poduzeća primjer su kako se krčmi narodna imovina. Evo u HEP-u kako se uštedilo. Koliko se stanova kupilo, po kojoj cijeni govore ljudi imenom i prezimenom. Primjer jedan, kupljen je stan nedavno od milijun i 426 milijun kuna, da bi bio prodan zaposleniku HEP-a Anti Matijeviću za cijenu manju od 428 tisuća kuna, a vi govorite o uštedama, a u HEP-u se zaposlilo, odnosno u Hrvatskoj pošti se zaposlilo novih 3 stotine ljudi, među njima i boksač. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To je bilo, Vlada je dostavila, kolegice Antičević, svoje mišljenje. Vi ste ispravljali mišljenje Vlade, piše mišljenje. …

Jako ste se neuspješno izvukli iz ove klopke. Bio je to pravnički rečeno nepodobni pokušaj, neuspjeli nepodobni pokušaj jer ste ispravljali mišljenje Vlade. mišljenje Vlade. Stajališta iznesena u mišljenju Vlade. Ono što je bilo svojedobno kada je bio prijepor o tome da li se može kada klub zastupnika iznese

O tom toliko, da toliko o tome. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite.

Hvala vam mi smo zapravo izašli sa prvim prijedlozima antirecesijskih mjera koje smo pretočili u zakone s namjerom da se prije nego što raspravimo Prijedlog proračuna za 2009. godinu otvorimo pitanje kako riješiti krizu koja je već tada bila evidentna. Međutim, taj pokušaj nije urodio plodom. Proračun je donesen, mi smo tek nakon nakon nekoliko mjeseci raspravljali o tim početnim zakonima. Međutim, to nas nije obeshrabrilo, kao što bi rekla naša predsjednica Vlade, mi smo i dalje išli sa prijedlozima koji su dijelom bili zakonski prijedlozi, a dijelom su bile interpelacije o radu Vlade koje su zapravo završavale određenim zaključcima što bi trebalo činiti u pojedinačnim slučajevima. Vlada je priznala da smo u krizi tek u veljači kada je donijela onih poznatih 10, paket od 10 antirecesijskih mjera i jedna od njih pod brojem 3 bila je upravo ova borba protiv nelikvidnosti. Bili smo zadovoljni što je i Vlada uočila zapravo ovaj problem, međutim ocjenjujući da se od veljače do travnja kada je bio deveti mjesec kontinuiranog rasta nelikvidnosti u platnom sustavu mi smo tada izašli i sa prijedlogom zakona koji smo dali u proceduru još u lipnju prošle godine. Dakle, od tih 10 antirecesijskih mjera među kojima je i borba protiv nelikvidnosti dobila je svoju operacionalizaciju u jednom dijelu koji smo i mi podržali i u ime predlagatelja je kolega Linić o tome govorio, dakle trebalo je proći 13 mjeseci da bismo mi nešto konkretno učinili i kroz ova 2 modela kreditiranja sigurno će biti i određenih pomaka što se tiče smanjenja nelikvidnosti. U svom mišljenju Vlada je rekla da je poduzela sve i da je sada što se tiče plaćanja obveza sve u nekim normalnim rokovima. Međutim, to nije tako. Ako idemo promatrati samo kroz 3 razdoblja kako se objavljuju podaci o stanju likvidnosti u sustavu onda smo u travnju bilježili 16,2 milijarde kuna blokiranih računa. Već u srpnju je to bilo 18,2 milijarde, a zadnji podatak objavljen za prosinac koji je 18 mjesec za redom kako raste nelikvidnost zabilježeno je 27,1 milijarda kuna neplaćenih računa. Međutim, to nije definitivni podatak jer već smo rekli to kad smo obrazlagali našu interpelaciju, to su samo one obveze koje su evidentirane na blokiranim računima. Koliko je ustvari neplaćenih međusobnih obveza između vjerovnika i dužnika zapravo je teško procijeniti s obzirom da tamo gdje još poslovanje je u tijeku zapravo nema utuživanja pa se onda takva neplaćena potraživanja niti ne evidentiraju. Problemi i posljedice koje donosi nelikvidnost mogu se poistovjetiti sa problemima i posljedicama koje donosi korupcija. Zapravo zato bi i borba protiv nelikvidnosti morala biti oštra i nemilosrdna prema onima koji unose nered u platni sustav. Posebno je opasno kada ne plaćaju oni koji imaju sredstva na računu, a ne podmiruju niti obveze prema vjerovnicima, a oni najčešće niti ne isplaćuju plaće svojim radnicima. Dugotrajna i visoka nelikvidnost u Hrvatskoj kakva je danas nije zabilježena u zadnjih 10 godina. Sjećamo se još onog teškog stanja, financijskog stanja u platnom sustavu krajem '99. godine. Tada se i rješavalo po određenom modelu, tada dospjelih, odnosno ili evidentiranih 23 milijarde kuna koje je potraživala država. Sjećate se da smo donosili i posebni Zakon o nagodbama. Ovakva situacija direktno utječe i na smanjenje gospodarske aktivnosti. Povećanje rokova plaćanja zapravo unosi nered u platni sustav, a takve pojave ugrožavaju one koji su aktivni i sposobni za daljnje poslovanje. Sigurno da jednim dijelom ekonomske probleme donosi i kriza za koju mi kažemo da nije samo posljedica globalne ekonomske krize koja je zahvatila svijet već i samog sustava i strukture našega gospodarstva. Da u tome su aktivnu ulogu imala i država i državna poduzeća govore i podaci o dugovanjima koji su tada bili kada smo mi donosili zakon. Dakle, samo Ministarstvo financija je objavilo da je krajem lipnja su dugovanja državnih tvrtki koje oni prate bilo 11 milijardi kuna. Nemoguće je da je samo u nekoliko mjeseci kada je Vlada dala, u 5. mjesecu kada je Vlada dala mišljenje da je moglo tako velika suma dugovanja koje su imala državna poduzeća svesti u neke normalne okvire. Problem neplaćanja utječe ne samo na visinu prihoda i visinu dohotka u trgovačkim društvima ona utječe i na zaposlenost. Tako su za 9 mjeseci naše tvrtke u realnom sektoru zabilježile pad bruto dobiti od čak 30%. Što se dešava sa zaposlenošću ne treba ni govoriti. U siječnju 2010. u odnosu na siječanj 2009. godine manje imamo 8,7% zaposlenih, a samo u odnosu na prosinac prošle godine u siječnju je zabilježeno 3% manje zaposlenih. Nezaposlenost rapidno raste i mi nismo zapravo ništa učinili da bi se smanjila nezaposlenost. U siječnju u odnosu na prosinac povećalo se broj nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje za čak 16 tisuća. Po nekim procjenama, mada Hrvatski zavod za zapošljavanje do sada ažurno objavljivao podatke o stanju nezaposlenosti krajem mjeseca, ovaj puta je zakazao, a procjene su da je ta brojka više od 317 tisuća. Ako tu uključimo još oko 73 tisuća koji rade u poduzećima u kojima se ne isplaćuje plaća ili se neuredno isplaćuje plaća, zapravo dolazimo do ogromnog broja ljudi koji nemaju redovna primanja. Dakle, sigurno da nelikvidnost ima utjecaj na poslovanje, uz 9 mjeseci naše tvrtke su ostvarile višak prihoda od oko nešto manje od 22 milijarde kuna, već sam rekla da je to za 30% manje nego što je to bilo u razdoblju prošle godine. O tome, na to utječe značajnim dijelom i struktura u kojoj dominira trgovina, prerađivačka industrija, građevinarstvo, međutim, oni su oni su i vodeće djelatnosti kada se govori o onima koji su najveći dužnici. Imamo pad proizvodnje za gotovo 10%, imamo pad trgovine na malo od 16%, pad opsega građevinskih radova za oko 4%. Dakle, nema realnog rasta plaće a nakon uvođenja tzv. Kriznog poreza ili posebnog poreza na plaće, zapravo su realno plaće i pale. Da bi država morala biti i njezina poduzeća uzor kada se govori o podmirenju obveza, to bi trebala biti normalna stvar. Država bi morala biti uzor kako naplaćuje svoja potraživanja, međutim, zabrinjava činjenica da država u ovom trenutku potražuje gotovo 11 milijardi kuna tzv. Javnih davanja. To znači da se na vrijeme ne reagira, a kada na vrijeme ne reagirati takva tvrtka koja ne plaća obveze prema svojim vjerovnicima, među njima je i država, zapravo ju dovodite sve težu i težu situaciju, i ona dolazi u situaciju kada na kraju više nije moguće poslovati, na takav način zapravo mi gubimo gospodarske subjekte. DA je problem nelikvidnosti i insolventnosti prisutan i u drugim državama ne samo u Hrvatskoj, to je činjenica, Europska unija kao asocijacija, i pojedine njezine članice, poduzimaju različite mjere kako se riješiti nelikvidnosti i insolventnosti, ja ću ovdje navesti samo jedan dio načina kako se to regulira kroz tzv. Direktivu o borbi protiv kašnjenja u plaćanju, to je direktiva 2000./35. koja je donesena 2000. godine, a njezine izmjene su Između ostalog oni utvrđuju obvezu da tijela državne vlasti, i država i sva poduzeća u državi ali i lokalne jedinice u pravilu obveze plaćaju u roku od 30 dana. Njom se obvezuje da se presuda za neosporena utužena potraživanja mora donijeti u roku od 90 dana, a ne da godinama traju postupci kao što se to dešava u Hrvatskoj. Tom direktivom se utvrđuje i iznos kamata, ovom slučaju 7% jer su tamo kamate inače niže, od prvog dana nakon roka dospijeća te obveze te naknada za oporavak, dakle ako se kasni u plaćanju, u iznosu od 10% od ukupnog iznosa potraživanja. Cilj ovakvih mjera je poboljšanje novčanog tijeka posebno u uvjetima usporavanja gospodarskog rasta, većina zemalja Europske unije su ovu direktivu zapravo pretočile u zakon o financijskom poslovanju, a ovaj zakon onda osigurava i način reguliranja prisilne naplate, ovrhe i stečaja. Dakle, ne kažemo da je to nešto što se dešava samo u Hrvatskoj, ali način kako mi zapravo žmirimo i puštamo da ovaj problem eskalira je nedopustivo. Zato smo i krenuli sa ovakvim zakonom koji bi najprije regulirao rokove plaćanja koja se odnose na državu i državna poduzeća i sankcije koje bi trebale podnositi oni koji upravljaju u državnim proračunom, oni koji upravljaju državnim poduzećima, ali i obveze i sankcije za one koji vrše nadzor u takvim ustanovama i poduzećima. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovani kolegice i kolege. Nesporno je da je bankarstvo krvotok gospodarstva, a karcinom gospodarstva nelikvidnost i da sve napore treba usmjeriti da bismo eliminirali nelikvidnost u našem gospodarstvu. Ali za donošenje mjera, za poduzimanje bilo kojih aktivnosti za suzbijanje nelikvidnosti, treba izvršiti genezu i analizu nelikvidnosti. Zašto genezu? Zato što nelikvidnost nije od jučer niti se ona u Hrvatskoj pojavila samo u vrijeme svjetske ekonomske krize. Ona svoje korijene vuče čak iz pretvorbe i privatizacije. Slojeviti su i kompleksni razlozi nelikvidnosti u Hrvatskoj, počevši od menadžerskih kredita od preuzimanja tvrtki i postajanjem vlasništva a da nisu otplaćene dionice, a onda sredstvima tih istih tvrtki su se otplaćivale dionice, a menadžeri sebi povećavali plaće da bi isto tako otplaćivali dionice dionice na svoje ime. Sve je to utjecalo na to da se obrtna sredstva koja trebaju služiti za poslovanje i isključivo za poslovanje, troše nenamjenski u druge svrhe. I to je razlog zašto se nisu ni podmirivale obveze svojim poslovnim partnerima, državi, državnim institucijama. Tu je početak, kasnije je to eskaliralo '98., '99. godine kada je nelikvidnost bila izraženija nego danas, čak u vrijeme ove najveće svjetske ekonomske krize. Zašto kažem da je i analizu potrebno izvršiti? Pa zato što je to danas bez obzira na ove točne podatke i gospođa Zgrebec što je sada kazala vrlo objektivno neka događanja i u svijetu i kod nas o blokiranim nepodmirenim obvezama, o evidentiranim nepodmirenim obvezama, ali mi ipak ne znamo stvarno stanje nepodmirenih računa i obveza. Dok se ne utvrdi to nemoguće je učinkovitu mjeru i donijeti i još uvijek ne znamo koliko koje poduzeće duguje i ima nepodmirenih obveza. I to treba učiniti, to doista treba ako želimo, Udruga poslodavaca vrlo često daje inicijative, a upravo bi mogli tu oni inicijativu pokrenuti jer ne slažemo se i ne slažem se osobno da je država generator nelikvidnosti u Hrvatskoj. Istina je da je i u mišljenju Vlade je vidljivo da je država smanjila rokove plaćanja u 22 poduzeća, da su čak dovela do 60 dana da su se skratili, da ima i ušteda 2 milijarde. Ali ne zna se koliko koje poduzeće duguje drugom poduzeću, koliko duguje državi i koliko država duguje izvan rokova dospijeća. Jer je dug svaki nepodmireni račun izvan roka dospijeća, nakon isteka roka dospijeća. I naravno kada bismo napravili takvu analizu, a mislim da bismo je trebali imati, da bismo dobili sasvim drugačiju sliku i predodžbu nego što ju imamo sada na temelju nekakvih parcijalnih spoznaja, a ne cjelovitih saznanja, pa bismo vidjeli tko je najveći vjerovnik tko je najveći dužnik, pa bismo vidjeli u što se novac i troši. Kolega Linić je kazao ovdje da kooperanti brodogradilišta potražuju. Kooperanti brodogradilišta rade jednu trećinu posla od ukupnog posla u brodogradilištima, a dvije trećine posla rade sama brodogradilišta. Kooperanti naplaćuju dvije trećine vrijednosti ukupne u brodogradnji, a brodogradilišta naplaćuju jednu trećinu kooperanti su u odnosu na broj zaposlenih imaju najveću dobit od svih poduzetnika u Hrvatskoj i nemaju nenaplaćenih potraživanja. Oni su skoro pa i najsigurniji do sada bili u Hrvatskoj. Istina je da državna poduzeća kada plate iznos i uslugu velikom poduzeću u Hrvatskoj, onda to poduzeće ne podmiruje obveze svojim kooperantima. Pa iz toga proizlazi zaključak da primjerice HEP nije platio. A što se s novcima radi, to treba ispitati. Evo najnoviji slučaj "Pevec", milijardu i 600 milijuna kuna duga i u stečaju je završio. Nisu novci nestali, samo su se nenamjenski trošili. Nisu se podmirivale obveze vjerovnicima, nego tko zna u koje svrhe se sve trošio. Znam ali neću ovdje detaljno iznositi. Danas kada je situacija u Hrvatskoj takva da imate kamatu 7% na depozite, za to ne stimulira one kojima pruža tržišna pozicija da ne plate svoju obvezu svom dostavljaču, nego da sredstva drže privremeno oročena na bankama, zarađuju na tome i stvaraju nelikvidnost. A onda kada dođe do krajnje granice, onda podmiruju pod uvjetom da ne smiju vjerovnici obračunati kamate. A ako žele obračunati kamate onda će im se raskinuti poslovni odnos i neće se s njima surađivati. Jer to pruža njima tržišna pozicija. Kako će recimo proizvođač vina uredno podmiriti sve svoje obveze državi, zaposleniku, dobavljačima svojim ako on da bi svoja vina izložio i prodavao u trgovačkom centru, mora platiti 100 tisuća kuna po vrsti vina za uređenje polica i mora onda mu obračuna rabata 45%, a čak sazna kasnije da nije samo rabat, nego i maržu trgovac još dodatno. Poznato je da u trgovini da može biti ili rabat ili marža. Ali ima situacija kada i maržu i rabat zaračunavaju i onda vino koje košta kod proizvođača isporučuje ga po 30 kuna trgovcu, taj trgovac ga prodaje po 97 kuna uz veliki natpis "Veliko sniženje". Kako bi onda tek bila cijena da nije akcije i sniženja. Kako će te izvanredne rashode podmiriti proizvođač koji nisu uobičajene u poslovanju ako mora te izvanredne rashode platiti naravno da to onda na drugom mjestu neće moći podmiriti ostale obveze pa i plaće zaposlenicima svojim. Dakle, važno je detaljno izanalizirati kakvo je stanje i uzroci nelikvidnosti. Nelikvidnost dugoročno nije dobra i nju se treba riješiti, raspolagali smo i sa mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, vidljivo je da ako izanaliziramo potraživanja od poslodavaca i od pravnih osoba i fizičkih osoba, i dugovanja države da bi onda država mogla uredno podmirivati svoje obaveze da nije da nije situacija a tu je utjecala i ekonomska kriza a na neke i ne. Neki poslodavci za vrijeme ove ekonomske krize ne plaćaju svoje obveze, štede kod banaka, kupuju druga poduzeća, kupuju dionice u drugim poduzećima jer imaju takvu tržišnu poziciju. Tu su u pravilu veliki i koji imaju prilično komforan položaj na tržištu. Ove mjere koje su usmjerene u poboljšanje likvidnosti nisu uopće sporne, one i polučuju određene rezultate. Rekli smo 22 poduzeća podmirili su svoje obaveze u roku od 60 dana. Prijedlog SDP-a da sva državna poduzeća i javna i poduzeća u kojima ima država više od 25% da podmiruju svoje obveze u roku 60 dana a da državni proračun podmiruje i druge institucije državne podmiruju u roku 30 dana je parcijalno rješenje. To bi bilo dobro kad bi funkcionirao Zakon o obveznim odnosima a Zakonom o obveznim odnosima se definira međusobno plaćanje između pravnih i fizičkih osoba člankom 173. do 175. koji daje međusobno slobodno ugovaranje na tržištu rokova plaćanja pa kako ugovore tako onda se i podrazumijeva a ako ne ugovore čini mi se da onda vrijedi 30 dana rok plaćanja. I očito je da Zakon o obveznim odnosima tako definiran nije polučio željene rezultate i da treba u tom smjeru i tražiti poboljšanja zakonskih okvira. Jer što znači kad netko ugovori, primjerice evo jedan ću vam slučaj kazati. Na temelju ponude dođe do zaključenja ugovora jedne velike tvrtke i jednog osrednjeg izvođača i ugovori se rok plaćanja 60 dana. Takva je ponuda bila, ponuda se prihvati. Nakon prihvaćanja ponude dolazi ugovor potpisan ali rukom prekriženo 60 dana i piše 180 dana. Nažalost, imamo takvih poslodavaca a to je već pisanje poslovnog nemorala i mi još uvijek smo na vrlo niskoj razini poslovnog morala u Hrvatskoj. I tu moramo najviše raditi. Poduzetnika, istinskog poduzetnika ne treba ničim niti zakonski tjerati niti ograničavati, on podmiruje svoje obveze na vrijeme jer je to njegova obveza i dužnost i on se tako ponaša. Ali nažalost, u poduzetništvo se uvuklo svega. Poduzetnik po definiciji je samo onaj koji koji disponira vlastitim kapitalom i riskira svoju ušteđevinu i osobni kapital a disponiranje tuđim kapitalom nije poduzetništvo. Zato oni koji disponiraju tuđim kapitalom se i ponašaju tako neodgovorno. Klub HDZ-a ovako parcijalno rješenje ne prihvaća jer je već Vlada poduzela mjere u tom pogledu ali svakako treba razmisliti o cjelovitom rješenju nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj jer ono je od nacionalnog interesa za gospodarstvo a time i za Republiku Hrvatsku. Hvala lijepa. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Odmah Hvala vam u borbi protiv nelikvidnosti ali istovremeno u ime kluba Hrvatske narodne stranke moram i neću reći izraziti žaljenje, neću reći ni protestirati ali reći jednu činjenicu da je Hrvatska narodna stranka uputila u ovaj Sabor prije devet mjeseci također jedan zakon koji se zove Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji na vrlo učinkovit način rješava pitanje plaćanja javnih poduzeća i javnog naručitelja. Međutim, za razliku od ovog zakona kolege iz kluba SDP-a koji je ipak dobio priliku da se o njemu raspravlja u Saboru a otprilike u isto vrijeme smo ih pustili u proceduru negdje deset dana vaš kasnije od našega ali naš je i dalje zadržao jednu čvrstu i vrlo stabilnu 24. poziciju, i dalje. Prema tome, zaključak je vrlo jednostavan. Bojimo se rasprave, doslovce bojimo se rasprave. Vlada se odredila negativno kao i prema svakome, ali doslovce svakom oporbenom prijedlogu do sada. Odredila se i prema tome. Na Odboru za gospodarstvo kad sam u ime predlagača branio taj prijedlog čak je i nekim članovima odbora bilo neugodno dići ruku protiv jer je previše logički i očito da zahvaljujući poslovničkoj mogućnosti jednostavno Vlada ne dozvoljava da se otvori rasprava o našem prijedlogu jer je previše logična. I stvarno treba imati argumente i reći zašto taj zakon ne valja. On je vrlo jednostavan. Reći ću odmah na početku, vrlo jednostavan. Javni naručitelj usluge prilikom sklapanja ugovora sa odabranim izvođačem ili davateljem usluge mora jer je propisano izdati i sredstvo osiguranja naplate, garanciju naplate. Jel to mjenica, jel to nešto drugo uopće nije bitno, znamo koji su. tome, ja idem graditi nešto, idem raditi nešto, u proračunu imam predviđena sredstva, logika govori i odgovornost govori da su i ta sredstva nekakvom dinamikom i na računu i ne vidim razloga zašto ne dati kao potvrda časne riječi platit ću ti, zašto ne dati i instrument naplate. Mada isporučioc roba ili usluga u trenutku kad dolazi u priliku da naplati isporuku svoje robe i usluga, da putem tog instrumenta si to naplati i ne vidim u čemu je tu problem, stvarno mi nije jasno. Stvarno mi nije jasno. Ima još jedna druga stvar u tom zakonu koja ograničava, možda je to razlog zašto se ne otvara rasprava. Ne možeš ići u javnu nabavu ako nisi podmirio stare dugove. I nitko od nas, nitko odgovoran u bilo kojem domaćinstvu osobno, odgovoran poduzetnik, ne govorim o onima o kojima je govorio maloprije kolega Marić, se ne razumije./… nikakvu nabavu ako nema i izvjesna sredstva. Ne vidim razloga zašto i javni partner, javno poduzeće, općina, grad, županija i država ne bi se pridržavala tog elementarnog pravila pristojnosti, a to je da ne ide u daljnje nabave dok god nije riješila stare. Ili nema osigurana sredstva onom dinamikom koja je predviđena. Evo, te dvije stvari naš zakon predviđa, niš' novoga. Novi Zeland je uveo takvu izmjenu Zakona o javnoj nabavi, riješili su nelikvidnost taj čas i svaka odgovorna država kombinacijama i ovih prijedloga koji su ponudili kolege iz SDP-a i ovog prijedloga kojega mi nuđamo riješili su problem nelikvidnosti, a koje nelikvidnosti je generator generator javni partner, javni naručioc. Ali su oni donesli odluku idemo ono što je karcinom u sustavu, krvotoku likvidnosti, idemo ga sasjeći i oni su ga sasjekli, sasjekli, makar sa prihvaćenim …/Govornik se ne razumije./… tim više što kolege nuđaju prvo čitanje, one nuđaju po hitnom postupku, nuđaju prvo čitanje, 'ajmo otvorit raspravu, idemo reći što ne valja, idemo predložiti ako smo se svi odredili prema tome da je nelikvidnost problem, da u sustavu u kojem poduzetnik mora platiti da mu netko plati, a govorim o nultoj stopi korupcije ne vidim onda u čemu je problem i zašto to ne puštamo i zašto smo dvolični. Jednostavno nije mi jasno. Prema tome, klub Hrvatske narodne stranke će u očekivanju da će naš Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi konačno dobiti priliku da se raspravlja pa makar i u najkasnijim noćnim satima. Sigurno da neće dobiti priliku u jutarnjim satima kad je TV prijenos, ali nek bude i u najkasnijim noćnim satima ali da ne čeka još 9 mjeseci kao što čekamo sad 9 mjeseci da dođe ili uđe na dnevni red. I podržat ćemo ovaj prijedlog kolega iz SDP-a koji je prilično temeljit i rješava čitav niz segmenata, rješava i nešto što se zove i uprava i nadzorni odbor i cijeli sustav koji prati poslovanje javnih poduzeća, ali pri tome želimo reći još nekoliko stvari. Naime, potpuno se slažem sa kolegom Marićem da treba napraviti i genezu i analizu zašto i zbog čega imamo toliku nelikvidnost, zašto i zbog čega svih tih godina imamo toliku nelikvidnost, zašto i zbog čega smo imali '99. godine ogromnu cifru pa se nešto desilo do 2003. što je prepolovilo taj iznos pa se opet sad nešto desilo što nas opet približava ukupnom iznosu nepodmirenih obveza koje smo imali koncem '99. To je činjenica, ti znamo i sigurno da treba napraviti analizu i vidjeti u čemu i zašto i zbog čega je problem. Ali s jednom stvari vjerujem da ćemo se svi zajedno složiti, da u jednom segmentu a koji nije mali, da 50% svega što se stvori u ovoj državi je javna potrošnja s kojom raspolaže država. Da, 15% BDP-a otpada na lokalnu i regionalnu samoupravu. Prema tome, u kojem području jedan od značaja, neću reći najveći, neću reći najteži, ali jedan od značajnih izvora nelikvidnosti je definitivno proračun. Proračun koji iz godine u godinu ima deficit, proračun kojega iz godine u godinu krpamo zaduživanjem, proračun u kojemu trošimo, proizvodimo manje nego trošimo pa smo došli na sad 47 milijardi eura ukupnog duga, svi zajedno, sigurno govori da nema novaca. Sigurno govori da nema novaca jer i javna poduzeća se alimentiraju iz tih pozicija. Ja neću sad spominjati svojevoljnu odluku da se mijenja trasa pa ta trasa poskupi za 500, 600 milijuna, trasa autocesta, ona poskupi 500, 600 milijuna ukupnu vrijednost radova i sigurno da tih 500, 600 milijuna negdje fali i to bez javnog natječaja, bez obavljene javne nabave ili je ona igranje sa kupovinom struje preko milijardu. Sigurno to fali negdje, nema ga. Prema tome, dokle god ne dođemo u situacije o čemu svi govorimo a tu je odgovornost na Vladi Republike Hrvatske, dokle god ne dođemo u situaciju da trošimo onoliko koliko imamo dotle će sasvim sigurno i gotovo sigurno bez ove kozmetike koja je na nivou 2 milijarde. Ja pitam a što su radili prije ako su intervencijom premijerke uspjeli zaštedjeti 2 milijarde. A što su radili prije ili koliko uopće dimenzija je bila tog trošenja kao pijani milioner ako u relativno kratkom vremenu se uspjelo zaštedjeti 2 milijarde. Pa puta puta godine godine godine, vrlo jasno gdje smo. smo. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da u tom segmentu na koncu konca predsjednica Vlade je najavila oštre i hitne mjere u rezanju potrošnje, u svođenju državnog proračuna u realne okvire, svođenju svođenju državnog proračuna da prihodi pokrivaju rashode. Očekujemo da će te hitne mjere i u skoro vrijeme dati rezultat. Sasvim sigurno imat će utjecaj i na javna poduzeća, jer realni sektor definitivno, problemi u realnom sektoru definitivno, ne u stopostotnom ali u ogromnom iznosu da sad ne licitiramo brojkama i da se ne ispravljamo brojkama. Ali realni sektor u ogromnom iznosu, u ogromnom postotku je u nelikvidnosti isključivo zahvaljujući poslovanju sa javnim poduzećima i skoro 50% .../Govornik se ne razumije./... radi u ovoj državi radi se preko javnih poduzeća. Prema tome, tu ne treba raditi posebne analize, nego treba jasno i glasno reći ono što svi znamo samo na drugačiji način interpretiramo. I mislim da i ovo mišljenje Vlade na ovaj prijedlog kolega iz SDP-a pa i na naš prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi je da je prilično neuvjerljiv, a one druge riječi neću upotrebljavati jer svi ih znamo. Činjenica da smo mi u 10 godina samo u poljoprivredu uložili 22 milijarde, preko 22 milijarde poticaja. Poljoprivredna proizvodnja nam je na nivou devedesetih. Prema tome, taj novac fali. Njega nema. Činjenica da u brodogradnju smo uložili ne znam koliko, ogromno. Ali ćemo u narednom vremenu morati vraćati barem 10 milijardi, minimum 10 milijardi. A isto tako je točno ovo što je rekao kolega Marić. Jednu trećinu broda su ruke kooperanta, dvije trećine broda su novci kooperanta. E to je točno. Međutim, tko je za to kriv? kriv? Uprave, uprave, uprave i nadzorni odbori, brodogradilište. I tu je odgovornost države pored odgovornosti kad govorimo o proračunu i deficitu. Podržavamo new deal kojega nam je najavila predsjednica Vlade. Međutim, vrlo je jasno taj, tog new deala nema. Javna poduzeća su specificirala sve ono što imaju, što svake godine i rade. Javna poduzeća su specificirala jednostavno sve ono što ove godine rade i to su rekli to je 15 milijardi. Međutim, tko će upravljati sa tih 15 milijardi. Tko? Koje uprave? One koje su javna poduzeća dovela u situaciju u kojoj jesu. Hajde, jedan dio je u Remetincu pa nema straha. I tu je odgovornost Vlade. Prema tome, ako želimo, ako stvarno želimo, ako stvarno želimo se uhvatiti u borbu bez fige v žepu, u borbu sa likvidnošću, gospodo pa hajmo prihvatiti samo prvo čitanje. Do drugog čitanja hajmo dodati prijedloge i u kulminaciji s tim nemojte naš prijedlog držati još 9 mjeseci. Ja znam da ga nećete prihvatiti. Ali dajte da otvorimo raspravu, da vidimo koji su to argumenti. Pa ne želim jednostavno vjerovati da opozicija nema argumente. Ako mi nemamo, želimo čuti vaše. A da bi čuli vaše dozvolite nam da naš prijedlog uđe u raspravu, a ne da čeka 9 mjeseci. Sustav nelikvidnosti sasvim sigurno ima čitav niz negativnih stvari. Ali reći ću još jedanput, ali jednu situaciju koja dovodi poduzetnika da mora platiti da mu se plati za ono što je pošteno i odgovorno odradio i zaradio. Mislim da nije korektno i ako ništa drugo i zbog toga bi trebalo prihvatiti ovaj prijedlog u prvom čitanju, pa da vidimo sa kojim kvalitetnim i konstruktivnim primjedbama i dopunama možemo doraditi i da stvarno iskreno, bez fige v žepu svi mi zajedno ovdje u ovoj sabornici Vlada Republike Hrvatske se uhvati u koštac sa nelikvidnošću, a znamo da je nelikvidnost reći ću još jedanput metastaza u krvotok, u likvidnosti cjelokupnog društva. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Pa evo ja kao čovjek iz prirodnih znanosti nisam mislio ulaziti u ove ekonomijske i ekonomske rasprave. Ali moram reći da me ovo prilično podsjeća na pogotovo što je gospodin Goran Marić govorio, na ono što mi u medicini ponekad zovemo ili nađemo kao hranidbeni lanac. Hranidbeni lanac koji počinje od, dakle ovih kako se u naslovu samoga zakona, dakle državna i javna poduzeća, državni proračun i druge državne institucije koji je na vrhu, a onda imamo onda imamo kooperante, izvođače, podizvođače i zaista te karike hranidbenog lanca mogu biti najlošije ili najslabije karike na bilo kojem od ovih stupnjeva ili segmenata. I jasno da ukoliko dakle to neplaćanje o kojemu govorimo zapne na bilo kojem od ovih stupnjeva onda imamo pojavu nelikvidnosti. U čemu je problem? Problem se jasno iskazao u hrvatskom društvu, u Hrvatskoj državi ali se jasno vidi i to da je problem nelikvidnosti u sinergiji ili u simbiozi upravo sa korupcijom. Ako poduzetnik mora platiti da mu netko plati što prije ili pravovremeno ili bar u neko dogledno vrijeme onda se to jasno zove korupcija, a nelikvidnost je zapravo izvor korupcije takve vrste. Ima raznih vrsta korupcije, ali i ovo je jedna od korupcija. Dakle, kako je i već rečeno ovdje da kooperanti koji su recimo brodogradilišta, a ima i drugih sustava koji imaju kooperante. Nije samo, nema samo brodogradilište nemaju kooperante. Masa drugih sustava ima od HEP-a, Hrvatskih cesta, Hrvatskih šuma, željeznica itd. koja se podijelila željeznica, dakle u više poduzeća. Isto to ima svoje razloge koji su prilično sumnjivi i čudno malo mirišu. Dakle, kooperanti koji izvedu jednu trećinu fizičkog opsega posla završe sa kolačem koji iznosi dvije trećine novaca, dvije trećine investicije, dvije trećine ulaganja. Mene je ponukala na ovu raspravu izjava državnog tajnika da je ušteda unazad eto 8 mjeseci recimo tako kako je premijerka na čelu Vlade u iznosu od 2 milijarde kuna. Dobro je da je tako, ali moram reći da postoje niz sustava u kojima se zapravo nije ni zagrebalo i gdje se mogu naći prilično velika sredstva osim ukoliko to nekome nije stalo da pogleda i da potraži. Evo u izvješću državne revizije za mirovinski fond za 2008. godinu koji je dobio, dakle to izvješće je dobilo besprijekornu ocjenu kako se to kaže, bezuvjetnu ocjenu, lijepo ima stavka u kojem piše da je nepripadnih isplata za 2008. godinu bilo 105 milijuna kuna. Poslije se objašnjava ali nekako da ne kažem sitnim slovima što je to nepripadna isplata, pa se poslije iznašlo ili pronašlo ako se bolje pogleda u materijale da neki umirovljenici koji su odavno napustili ovaj svijet, pokoj im duši, i nadalje primaju pa i do 6 godina nakon smrti mirovinu. Ili oni koji su primali obiteljsku mirovinu, a završili škole i nadalje uredno primaju obiteljsku mirovinu, a prešli su 26, 27, 28 godina, godinama. Za 2008. godinu ili one banke koje dobivaju dakle od mirovinskoga po naslovu umirovljenika novce, a njega nema, ukupno tih nepripadnih mirovina u 2008. godini je isplaćeno 105 milijuna kuna ili 15 milijuna eura. li se itko počešao zbog toga u ovoj državi, je li itko to pogledao? Revizija, ocjena besprijekorna ili kako reče Linić bezuvjetna. Tko je u nadzornom odboru bio mirovinskog, tko je bio ministar koji se brinuo oko one međugeneracijske ne znam ni ja kakve solidarnosti, obitelji, branitelja itd. Je Je li itko tu upro prstom u to? Koliko ja znam bila je premijerka tada ministrica 2008. godine, a današnji ministar je bio predsjednik nadzornog odbora koji je naslijedio premijerku na mjestu ministra. Ja ne upirem prstom ni u koga, ali gospodine državni tajniče potražite tih 105 milijuna kuna koji jesu u postupku, koji se navodno i polako nešto vraća, ali vrlo, vrlo sporo. A zar mi nemamo kompjutora? Zar …/Govornik se ne razumije./… toliko zaposlenih službenika u tim državnim i javnim službama da se to moralo dogoditi. Zar se ne prijavljuju smrtni slučajevi u matičnim uredima kad netko umre, odmah drugi dan letiš da prijaviš. I pored toga svega, pored tehnike, tehnologije, silnih službenika ovakve se stvari događaju u našoj državi. I onda smo nelikvidni. Koliko je rok plaćanja naših bolnica prema dobavljačima? Da li netko zna ovdje? Godinu, 365 dana, godinu dana i to je legalno nešto. Gotovo legalno, gotovo normalno. A zašto je to normalno? Pa ne bune se veledrogerije zbog toga roka plaćanja od 365 dana. Pa njoj to ide u prilog. Oni odmah uračunaju maržu računajući da će to biti za godinu dana plaćeno i onda je naš lijek ovdje skuplji negoli u Švicarskoj. A zašto? Pa zato što je onaj tko prodaje uračunao već državi 30, 40% skuplji lijek. A nije li se moglo pozvati te veledrogerije pa im reći gospodo, koliko smo mi vama dužni 4 milijarde kuna čini mi se, 3 i pol, tako nekako, ajmo da se mi poravnamo, jer vi ste nabili cijene, dajte realno cijene, dajte realno cijene, 2 i pol milijarde koliko treba, ja znam da ih sad nema …/Govornik se ne razumije./… to mi je jasno, ali bilo je dana kad je tih novaca i bilo, a sada idemo za 60 dana platiti vam svaki lijek, svaku dobavu. U tom slučaju bi pala i cijena dobavljača, pala bi cijena lijekova od dobavljača od veledrogerije. Na žalost to nije slučaj, i onda kaže nelikvidnost. Pa normalno. E kome je u cilju da postoji nelikvidnost. Raspravljao je gospodin Marić vrlo dobro prije neki dan i o kreditima, o plasmanu sredstava HBOR-a prema komercijalnim bankama, o kamati od 2 i pol posto, pa sam poslije na terenu u Slavonskom Brodu, u županiji čuo da onda, neću reći koja banka jer to nije ovdje mjesto da to da govorim, još nabila maržu od 3 i pol posto. Pa je onda kamata koju HBOR daje 6%, 2 i pol plus 3 i pol je 6, pa je to onda ista stvar. I onda kaže naši traktoristi, seljaci izišli na ceste itd., ne mogu vraćati kredite. Pa ne mogu vraćati kredite. Poduzeća zahvaćena ovom da kažem općom nelikvidnošću vrše robnu razmjenu kao prvobitnoj zajednici. Znam i slučaj evo iz bliže da kažem rodbine koja se bavi, čovjek koji se bavi prodajom piva, plasmanom piva doduše stranog uvoznog, onda mijenja to pivo, ne prodaje novcem nego u Đakovštini, odnosno u Đakovu mijenja za đakovački rizling pa prodaje rizling, ako nije nema pravo prodavati vino nego samo pivo, ali eto drugačije je to negdje, kako se zove cesija ekonomska ili tako nekako. Dobro da …/Govornik se ne razumije./… ili ne znam ni ja zašto samo da nekako namiri tu robu koju jednostavno za koju ne može dobiti novce i ne može ne može izvući novac a plasirao je to pivo ne znam ni ja kome. Dakle jedna opća zbrka, jedna financijska nedisciplina i jedan kako je gospodin Marić rekao a slažem se s tim jedan totalni poslovni nemoral u poslovanju. Kao da, ne znam da se usporedim sa nekom državom, negdje na dalekom istoku Malezija je tigar, ali nekakva da kažem kako je rekao bivši premijer Sanader banana, ma ne kukuruzna država u kojoj radi tko što hoće, plaća kad kad kome hoće itd. Zaista došlo je vrijeme, prijedlog SDP-a i ako je parcijalan kako rekoše i ovi sudionici rasprave prije mene je za prihvatiti, ali ako je prvo čitanje mogu tu ući i prijedlozi i amandmani i dopune i ostalih klubova vijećnika i pojedinaca, pa kad na tome poradimo svi na zajedničkom dobru da napravimo jedan zaista zakon koji će promijeniti ovu sliku Hrvatske po ovom pitanju nelikvidnosti. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani dražvni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ovaj naš prijedlog zakona o rokovima plaćanja obveza državnih i javnih poduzeća državnog proračuna i drugih državnih institucija pokušaj je da se stane na kraj najvećoj nemani u Hrvatskoj, odnosno toj nelikvidnosti, a kada je bauk, kad se bauk nelikvidnosti nadvio nad Hrvatskom upozoravali smo prije nekoliko godina. Naravno bili smo ignorirani. I sada se postavlja u biti pitanje, država duguje, odnosno državne tvrtke, njezine tvrtke duguju fizičkim i pravnim osobama. Fizičke i pravne osobe duguju državi, i sada se postavlja pitanje tko je tu prvi počeo? Dakle, kao jedna dječja igra. osnovno pitanje je kako se ponašaju državne tvrtke inače? Jesu li zaista državne tvrtke leglo korupcije i kriminala, mjesta gdje se ne govori o nultoj točki korupcije nego o korupciji s puno nula? Jesu li one primjer kako se krčmi preostala državna imovina? Je li tome zaista to tako i zbog čega je tome tako? Činjenica je tko su članovi upravnih i nadzornih odbora i sasvim je jasno da klub HDZ-a, odnosno HDZ u cjelini sa svojim partnerima ne želi ni čuti o suvremenoj gospodarskoj inkriminaciji koja je dizajnirana da pozove prvo na odgovornost članove upravnih i nadzornih odbora odbora bez mogućnosti obrane nisam znao. Nisam znao je po toj inkriminaciji priznanje, ali to ne dolazi u obzir već evo osma, odnosno punih 7 godina. Naime, greška, odnosno greška u izboru ili kako su stari Latini govorili culpa ili glendo es maxima culpa, od nje nema oslobađanja čak i bez ove kaznene nove inkriminacije koja nam toliko treba. zbog čega je ovakva situacija u državi? Obratili su mi se, tako su bar napisali, kaže: "Molim vas, pročitajte ovo i poduzmite nešto u ime 11 tisuća obespravljenih, uplašenih radnika koji bespomoćno gledaju pljačku i kriminal u svojoj tvrtki." Evo, primjerica imam toliko i za svaku državnu tvrtku, ovdje se sada radi, počet ću od "Hrvatske pošte". Takve rezultate poslovanja Hrvatska je imala, "Hrvatska pošta" je imala od 2006. i kako će ona isporučivati svoje obveze, odnosno podmirivati svoje obveze? Dakle, od kad je postava ovakav dream team na čelu "Hrvatske pošte" od 2006. godine gubitak je prve godine bio 72 milijuna, pa kako je to lišo prošlo, što bi naš narod rekao, 2007. godine malo su povećali na 75 milijuna kuna. A onda kako nitko nije ništa reagirao gubitak 2008. je 253 milijuna kuna. Govori se kako ipak evo sada bolje je poslovanje, štedi se i tako, rezovi su bolni i tako, a u biti prešućuje se jedan jedini čimbenik pozitivnog financijskog rezultata koji se sveo na poskupljenje poštarine i to na 50% onih najvećih, najvećeg broja poštanskih usluga koje imaju, odnosno pošiljki koje imaju samo 20 grama. Prema tome, toliko samo što se tiče tog pozitivnog poslovanja. Kaže se da ta, da "Hrvatska pošta" nema nikakvih financijskih zaduženja. A što se zanemaruje izdavanje obveznica u iznosu od 40 milijuna eura da bi se isplatile, e sad je ovo krasno, da vidimo gdje smo i zbog čega, da bi se isplatile otpremnine stručnim radnicima, magistrima kako bi ih se riješilo. Ljudima koji sada opterećuju Mirovinski fond, a da bi dobili ove otpremnine. E sada, da ne bi ostala upražnjena mjesta pobrinuo se šef uprave koji kaže da nije zaposleno 400 novih djelatnika, da je to laž. Ali 300 jeste, to ne govori, ali 400 kaže nije. E sada je zanimljivo kako i koji su to ljudi? MB izvršni direktor Ureda za upravljanje ljudskim resursima i menadžerskim ugovorima. Zatim psihologinja, kći potpredsjednika Fonda za privatizaciju i nećakinja generala. Onda svi ovi ostali imaju te menadžerske ugovore, a onda ima i jedan zanimljivi podatak kojeg nikad nitko nije vidio na poslu, dakle to je poštanski Buljubašić, koji dakle, ovo Marine jutros što si ti postavio pitanje kako je to moguće raditi ne dobivati plaću, ali je moguće u Hrvatskoj zemlji. Očito više apsurda da čovjek ne radi, a da dobiva plaću. E sada još dolazi, kako se srozava poslovanje državne tvrtke i zbog čega su one nelikvidne? Dolazi konobar po struci u pošti, a magistar je otpušten, telekomunikacija. I dolazi konobar po struci, na molim vas koje mjesto? Na voditelja prodaje ključnih kupaca. Pa tko je tu lud? Pa tko za ovo odgovara? Pa to je naša imovina. Vi sa vašom privatnom tvrtkom radite što god hoćete i zapošljavajte konobare, a otpuštajte stručne ljude. Izvanredni otkazi, ugovori o radu, šikaniranje, zastrašivanje, strateški mobbing itd., sve je to namijenjeno onima koji se bilo, koji postave bilo kakvo pitanje o tome. Ali nije baš, ja bi evo ovdje nešto se obratila i svojim kolegama piscima i tvorcima ovog prijedloga zakona. Nije točno da državne tvrtke svima ne plaćaju, a ne. Najprije plaćaju onima, vidjet ćemo kojima, koji uopće zaključeni su ugovori, a koji nisu obavili nikakav posao. Tako recimo, ili navest ću o komu i o čemu se radi, ili se iznosi preko milijuna, milijunski dakle iznosi, parceliraju i razvrstavaju u neke male iznose od 69 tisuća i na taj način se svojim miljenicima daju poslovi. I naravno bez natječaja, kakav natječaj. "FIMI Media" bez natječaja izravnom pogodbom, dakle nešto što se drugačije govorilo u javnosti, samo dio se priznao, 2008. i 2009. godine potpisani su ugovori za marketinšku i PR agenciju na iznos od 5 milijuna 760 tisuća kuna. I mi se čudimo odakle nelikvidnost. Ali 5 dana, evo sada je ta famozna tvrtka, 5 dana nakon zaključenja ugovora ta tvrtka je ispostavila račun "Hrvatskoj pošti", a još nije obavila tu zadaću. U roku od 5 dana stigla je uplata potpunog iznosa. Da ne govorimo Da ne govorimo gdje se ima vlastiti prostor, kao u Šibeniku, pa se onda kaže da to nije nekakav dovoljan prostor, pa se negdje gdje ljudi moraju umjesto u centru grada podići poštansku pošiljku ići na kraj grada u iznajmljene prostore od nekoliko milijuna kuna odnosno oprostite iznos je 10 da budem vrlo precizna E a dalje, kako bi se došlo do tih stručnih kadrova, boksača koji ne rade koje nitko nije vidio, konobara i tako, provedeno je i testiranje. A glavni test je bio, što jede koala i ime trenera Američke košarkaške reprezentacije. Naravno "Sokol Mariću" isplaćeno je bez ikakvog javnog natječaja 8,5 skorom milijuna kuna, a Agenciji "Masol" koji je suvlasnik Ratko Maček po nekoliko milijuna kuna i to za ugovor molim vas koji je pošta zaključila za reklamiranje OIB-a, čiji je proizvod. OIB je proizvod Ministarstva financija. Da ne govorimo dakle u samom HEP-u koji kupuje stanove, daje im svojim miljenicima i onda narodu poskupljuje struja. što se ovo događa. Možda sve ovo i nije istina ili dobar dio nije istina, ali trebamo dobito odgovore. Ti ljudi se boje postaviti ta pitanja, oni će ih postaviti kada zato dođe vrijeme. Ali ja ih postavljam sada da bi se spriječila daljnja šteta. Hvala. Hvala lijepa. Kolegica Antičević je u svojoj raspravi kazala, ovaj prijedlog zakona je pokušaj eliminacije nemani, odnosno velikog problema nelikvidnosti. Pa je i kada bi se primijenio ovaj zakon to bi doista ostao samo pokušaj, jer se ne bi riješio problem nelikvidnosti i prihvatit prihvatit ću taj vaš izraz nemar. Zašto? Zato što mali broj poduzetnika velikih inače poduzetnika, više duguje poduzetnicima nego Republika Hrvatska svim poduzetnicima. A ti isti poduzetnici duguju i Republici Hrvatskoj. I ne ulazeći u analizu ovih vaših navoda što se radi po državnim poduzećima, nisu od takvih situacija ni imuna ni privatna poduzeća. Isto tako ne podmiruju svoje obveze, a plaćaju i preplaćuju ili izmišljene ili preplaćuju usluge u inozemstvo, pa tako im se konto u inozemstvu podebljavaju, a žiro računi u Hrvatskoj slabe i ne podmiruju svoje obveze. Istina da nelikvidnost se povećava i zbog neznanja, jer više se ne izdvajaju sredstva za amortizaciju, pa kada dođe promjena tehnologije onda svi dođu u problem nelikvidnosti. To je posljedica jednog velikog neznanja. Ali isto tako volio bih znati ako je 27 milijardi kuna deponiranih u bankama u štednji od trgovačkih društava, jel ta trgovačka društva koja drže 27 milijardi u bankama istodobno duguju drugim poduzetnicima i Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ovaj SDP-ov prijedlog zakona najracionalnije je zapravo braniti brojkama. U ožujku 2009. dakle u trenutku kada je Vlada donosila antirecesijski paket od 10 mjera od kojeg je 3. po redu dakle rangirana jedna od najznačajnijih bila vezana uz osiguranje likvidnosti javnih poduzeća i privatnog sektora, u tom trenutku evidentirane nepodmirene obveze iznosile su 20 milijardi kuna. Nelikvidno je bilo 55 tisuća gospodarskih subjekata, dakle 22 tisuće pravnih osoba i 33 tisuće obrtnika, a u njima je bilo zaposleno 61 tisuća radnika. Potkraj 2009. godine ili preciznije u prosincu 2009. ukupno nepodmirene obveze premašile su 27 milijardi kuna, broj insolventnih gospodarskih subjekata porastao je na 64 tisuće. Dakle u tome je bilo 27 tisuća pravnih i 37 tisuća obrtnika, a broj zaposlenih kod insolventnih gospodarskih subjekata povećan je na 74 tisuće. I to su doista zastrašujuće brojke. Nakon donošenja antirecesijske mjere za osiguranje likvidnosti dogodila se eto prava eksplozija nelikvidnosti. Neplaćeni dugovi porasli su 35%. Takvi razmjeri nelikvidnosti u gospodarstvu nisu zabilježeni 10 godina unatrag od 1999. koju pamtimo kao najgoru godinu po nelikvidnosti u povijesti samostalne Hrvatske. Zastrašujuće je i to što dvije trećine od ukupnog broja insolventnih subjekata i čak polovina ukupnog iznosa nepodmirenih dugova otpada na fantomske tvrtke bez ijednog zaposlenog. Riječ je o tvrtkama koje nagomilaju dugove, jer neodgovorni vlasnici obrtni kapital izvlače iz tvrtki pa ga potroše na skupe automobile, jahte i apartmane i luksuzna putovanja, a onda elegantno otvaraju i zatvaraju stečajeve jer nemaju imovinu za podmirenje dugova. Potom otvaraju nove tvrtke i ponovno ugrožavaju poštena poduzeća jer nepodmireni dugovi fantoma istovremeno su nenaplaćena potraživanja njihovih vjerovnika dakle onih poštenog dijela hrvatskog gospodarstva. I dokle će pošteni poduzetnici biti taoci takvih spodoba, ne mogu naći bolji i adekvatniji izraz? Tako dugo dok Vlada samo konstatira dok oni samo postoje i ništa više. Tko se naime boji psa koji samo laje, a ne grize? Za početak dobra je namjera Vlade da prisilnu naplatu po transakcijskim računima centralizira na jednom mjestu u FINA-i kao što je to u ostalom bio i ranije slučaj, a ne da to bude raspršeno po bankama čija je prisilna naplata zapravo zavisna od interesne povezanosti sa klijentom. Posljedice su dakako itekako vidljive. Osim toga nekada se po Zakonu o sudskom registru nije moglo otvoriti novu tvrtku ako su postojale nepodmirene obveze na staroj tvrtki. A pretpostavka je zapravo bio uvid u jedinstvenu i cjelovitu evidenciju o nepodmirenim obvezama na jednom mjestu u jednoj instituciji koja nije bila interesno povezana sa svojim klijentom. Očito dakle da neka dobra zakonska rješenja koja smo imali nije trebalo ukidati ukidati i eto to što jesu ukinuta ima svoju cijenu. U Hrvatskoj je godinama izgrađivana kultura neplaćanja aktualna kriza samo je dodatni izgovor svima da sami određuju rokove plaćanja, da između desetaka dospjelih faktura biraju kome će platiti i tu počinje zona mita i korupcije i sve to zapravo pojačava krizu. To je jedan začarani krug i zato je jednako kao i za korupciju i za neplaćanje potrebno uvesti nultu stopu tolerancije jer riječ je zaista o tvrdokornoj pojavi koja se širi u koncentričnim krugovima poput zaraze i zahvaća i do jučer još zdravo gospodarsko tkivo, jednom riječju prijeti blokadi cijelog gospodarstva. Istina, u posljednjih mjesec dana broj zaposlenih kod insolventnih gospodarskih subjekata smanjen je za 4,4 tisuće. Međutim, to zapravo nije podatak kojemu bi se trebalo radovati. Baš naprotiv, on nas dodatno treba brinuti jer pokazuje da insolventne tvrtke masovno otpuštaju radnike. Kod predstavljanja proračuna za 2010. godinu ministar Šuker je govorio da će 2010. godina biti godina borbe za svako radno mjesto. Nažalost, nikada se više nego što je to danas slučaj nisu gubila radna mjesta. Dodatno nas treba brinuti podatak da je gotovo 70% od ukupnog broja insolventnih gospodarskih subjekata blokirano duže od godinu dana i da je preko 75% svih obveza nepodmireno duže od godinu dana a to znači da su svi ti gospodarski subjekti zapravo davno stekli odnosno ispunili uvjete za pokretanje stečaja jer znamo da po stečajnom zakonu formalni uvjet je nemogućnost plaćanja u roku od od 60 dana odnosno dva mjeseca. I ako ova Vlada ne želi postati kolektivni stečajni upravitelj hrvatskog gospodarstva mora odmah poduzeti konkretne mjere. Ne smije gubiti ni trenutka jer je već previše vremena izgubljeno i zatvaranjem očiju, guranjem glave u pijesak odnosno negiranjem problema. I doista ne treba izmišljati toplu vodu. Mjere ili barem jedan dio pobrojane su u ovom našem zakonskom prijedlogu pogotovo one koje potenciraju pitanje odgovornosti kako uprave tako i nadzornih odbora javnih poduzeća i državnih institucija koje su uz državu zasigurno veliki generator nelikvidnosti. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Kada je ovaj zakon upućen u proceduru a to je bilo u lipnju 2009. godine čitamo u obrazloženju ovog prijedloga zakona nelikvidnost je iznosila 15 milijardi kuna. Danas devet mjeseci kuna kasnije kada raspravljamo ovaj zakonski prijedlog nelikvidnost iznosi 27 milijardi kuna.

Zastao sam da ne ometam vaše kolege dok napuštaju sabornicu. Dakle, nelikvidnost je u ovih devet mjeseci gotovo udvostručena. Vlada odbija ovaj zakonski prijedlog i vidimo s kojim obrazloženjem. Kaže da je Vlada još 26. ožujka 2009. godine donijela paket antirecesijskih mjera, da je jedna od važnih mjera usmjerena na održavanje stabilnosti poslovanja, likvidnosti i solventnosti. Odlično. Vlada je donijela paket mjera a rezultat primjene tog paketa mjera je da se u devet mjeseci nelikvidnost gotovo udvostručila. Pa zato što taj Vladin paket mjera nije donio ništa drugo nego udvostručenje nelikvidnosti Vlada odbija ovaj zakonski prijedlog SDP-a. Neobično logično. Vlada nadalje kaže u svom obrazloženju kako Vlada Republike Hrvatske smatra kako poduzetim mjerama i aktivnostima primjereno i dostatno utječe na daljnje stabiliziranje gospodarskih prilika koje se odnose na javna poduzeća te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinsko vlasništvo. Vlada dakle smatra da su njezine poduzete mjere dostatne i primjerene. Dostatne i primjerene mjere su dovele do toga da se nelikvidnost u devet mjeseci udvostručila. Pa što bi bilo da te mjere nisu bile dostatne i primjerene? Kolika bi onda bila nelikvidnost? Možda bi se nelikvidnost smanjila da Vlada nije poduzimala nikakve mjere, da je sve prepustila stihiji i da se ni u šta nije petljala. Jer ovo kako Vlada djeluje bolje bi bilo da te Vlade ni nema. Lanac nelikvidnosti je poguban. Zašto? Zato što kad osoba ili subjekt A duguje subjektu B onda ovaj subjekt B ne može isplatiti svoja dugovanja prema subjektu C zbog toga što nije naplatio svoja potraživanja od subjekta A. C ne može platiti D-u, D ne može platiti E-u i tako zbog jednog duga onog početnog duga subjekta A stvara se jedan lanac nelikvidnosti gdje svatko svakome duguje ili nitko nikome ništa ne plaća. Tko ispada? Tko prvi strada? Onaj najmanji, on nema toliku kumulaciju da može toliko čekati. Od odlazi, on otpada, on mora u stečaj, on mora otpustiti radnike. I zbog toga taj lanac nelikvidnosti u kojem Vlada smatra da poduzima dostatne mjere rađa nezaposlenost. Jedan od razloga povećanja, tako enormnog povećanja nezaposlenosti je uvećana nelikvidnost protiv koje Vlada smatra da poduzima dostatne mjere. Postoji tu još jedan cinizam. Naime, Vlada jest dužnik, Vlada i javna poduzeća odnosno trgovačka društva u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske. Ministar Šuker nam se tu smijao upravo cerekao tvrdeći kako je neistina da Vlada ne ispunjava svoje obaveze. Eto nedavno na prosvjedu seljaka cijela je država saznala da Vlada nije isplatila seljacima poticaje ni za 2008. godinu. Dakle, da se jedan ministar usudi obmanjivati javnost samo po sebi je skandalozno, da to čini u Saboru je dodatno skandalozno, a da se pri tome još i cereka je upravo degutantno. Zašto Vlada odbija prihvatiti ovaj zakonski prijedlog kojim se žele skratiti rokovi? Zašto Vlada ne želi da se skrate rokovi? Pa zato što joj to paše, samo zato. Kakav drugi razlog Vlada može imati da ne prihvati ovaj zakonski prijedlog. Pa Vladi paše da ne plaća. zašto? Jer niti zna planirati pa onda ne može ni ispuniti svoje obaveze loše planirane. Šta bi Vlada napravila sa seljacima i dugom prema seljacima kad je tu obavezu od 2008. sad najavila ispuniti tek 2011.? Rok plaćanja vlade je znači četiri godine, puni mandat Vlade. To je način rada ove Vlade pa je meni posve logično da Vlada odbija jedan zakon kojim se hoće uvesti red u plaćanje. Vladi paše nered. Nastaje mutna voda, u mutnoj vodi se radi što god hoćete. I nije točno da Vlada ne plaća nikome. Seljacima nije platila od 2008., ali recimo MORH-ove kamione je platila avansno godinu dana prije nego što su isporučeni. Ja naravno, jer je ta lova išla "Eurokamionu", ja naravno jer je bila 10 milijuna kuna veća nego što je trebala biti pa logično da je plaćena avansno. Kaže HDZ da ovo ne može prihvatiti, Marić kaže jer je to parcijalno rješenje. Prvo čitanje pa prvo je ako parcijalno je u prvom čitanju pa može se do drugog dopuniti. Idealna prilika s obzirom da je u dva čitanja da se dopuni. Ali nije to razlog, nije taj razlog koji Marić navodi istinit. Istinit je taj da Vlada odnosno HDZ hoće cjelovito rješenje, a u cjelini HDZ-u paše i Vladi da se ova nelikvidnost povećava jer to je ono jedino što je HDZ-ovoj Vladi prihvatljivo. HDZ-u nelikvidnost ne samo da je prihvatljiva, ona je HDZ-u imanentna. Evo kolega Marić je s pravom rekao nelikvidnost je '99. godine bila veća nego sada. Onda je došla Račanova Vlada i njezin prvi potez je bio suzbijanje nelikvidnosti. Prvi potez, da država plati svoje obaveze, da se pokrene kotač plaćanja, da se prekine taj lanac nelikvidnosti, da se gospodarstvu da zraka i to uspjelo. Kad je država poplaćala svoje obveze gospodarstvo se pokrenulo. Kad se nelikvidnost ponovno pojavljuje? 2003. kad se HDZ vraća na vlast. Znači posve je svejedno jel to Vlada Tuđmana, jel to Vlada Sanadera, jel to Vlada Jadranke Kosor, posve svejedno. To je HDZ-ova Vlada koja želi mutnu vodu. Nelikvidnost je naime ulaz u korupciju jer ako dužnik bira kojem će vjerovniku platiti onda nastupa logika o kojoj je HNS govorio, plati mi da ti platim. Daj mi mito pa ću ja tebi platit svoju obavezu. To je ulaz u korupciju, to je ono što paše ovoj Vladi, to je ono što paše HDZ-u pa zbog toga odbija jedan posve normalan, potreban zakon, a to je da se urede rokovi plaćanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kolega Stazić, kazali ste da ovaj prijedlog zakona ne bi bio parcijalno rješenje jer se može dopuniti. Pa i uz dopunu ostalo bi parcijalno rješenje zato što se odnosi ovaj prijedlog zakona samo na podmirenje obveza državnih poduzeća i javnih poduzeća. A što se događa sa svim drugim pravnim subjektima, obrtnicima i poslovnim subjektima na gospodarskom tržištu? Ako se cjelovito ne uredi međusobnu nelikvidnost i obvezu podmirenja obveza između svih gospodarskih subjekata onda uvijek to ostaje parcijalno rješenje i uređuje samo obvezu države prema ostalima, a ne ostalih između sebe i ostalih prema državi. Hvala lijepo.

da paše HDZ-u ovakva situacija i to je točno da im paše jer nitko dakle znajući o malim sposobnostima, a velikim ambicijama ove vlasti, da ipak nitko nije tako nesposoban da stvori ovakvo katastrofalno stanje u državi. Ovo je bankrot politike koji će dovesti sutra do bankrota države ukoliko se hitno nešto ne učini. Spomenuli ste toliko mjera. Od 10 obećanih mjera zaživjela tek jedna, rebalans proračuna i onda smo imali opet rebalans nad rebalansom, to će se ponovo dogoditi. Pa proračun je kao stara krpa, pun je rupa, nema tu više krpanja rupa, to treba zamijeniti, a to se radi dakle na izborima jer to jedina nužnost. Nikakvih, bilo je obećano privlačenje stranih ulaganja, što je od toga došlo? Ništa. Pokazali su upravo ovi seljački nemiri sve i pravu istinu o subvencijama, o isplatama. Dakle, rezanje i rezanje govori gospođa premijerka, a to se rezanje svelo na donošenje krumpir salate iz domaće radinosti na božićne i novogodišnje domjenke, a sve je ostalo po starom, odnosno još i gore jer ovo je proces koji se sam od sebe neće zaustaviti. Ali vidite kolega, nije istina da država sve ne naplaćuje. O sitnom obrtniku, bez obzira zbog čega je upao u poteškoće, na dražbi kuću od 250 kvadrata prodaje za sramotnih 45 tisuća eura i to kome, koji se javljaju na takve, koji su tvrtke osnovali da bi lešinarili po Hrvatskoj i zarađivali na muci hrvatskog građanina. građanina. Tu je država bila bliska odnosno brza. To je jedna velika nepravda i sramota. I ponovo se pokazuje kako je država jaka onda prema slabima, ali je slaba prema jakima jer to hoće da bude. **Šeks, Pa nije točno kolegice Ingrid da je rebalans proračuna bila jedina antirecesijska mjera ove Vlade. Ova Vlada je donijela i još dvije vrlo bitne antirecesijske mjere. Harač je uvela ne bi li dodatno osiromašila radnike i pokupila im iz džepova što više novca i povećala je stopu PDV-a. To je druga bitna antirecesijska mjera ne bi li podigla cijene, uvela i nove trošarine. Eto, to je još jedna antirecesijska mjera koju plaćaju građani ove zemlje sve većim siromaštvom. Tako se ova Vlada bori protiv recesije. Ne, pa ne pada na pamet ovoj Vladi prihvatiti ovakav naš prijedlog zakona da javna poduzeća i da sama Vlada plaća svoje dugove na vrijeme. Pa zašto bi to Vlada napravila kad može uvesti harač pa pokupiti iz novčanika građana te novce. Pa to su njihove mjere borbe. Znate ima u ovome groznoga cinizma. Poduzetnici moraju platiti PDV državi onda kad izdaju fakturu, a Vlada se tu brine da dobije svoje novce od njih odmah, odmah. Ali to kad će oni dobiti Vladine novce tu Vlada neće prihvatiti ovakvo rješenje da te novce isplati u roku od 30 dana, to ne i to je cinizam izabrane vlasti prema onima koji su je izabrali. Pa ispada da je HDZ izabran zato da od građana naplati odmah sve što može, a da građanima bude dužan koliko god bude htio. To je politika ove Vlade. Pa Vlada ne želi prihvatiti ove mjere zato jer tvrdi da nije jedina kriva za ovu ukupnu nelikvidnost. Međutim, ja postavljam pitanje tko u ovoj zemlji donosi odluke. Tko osim Vlade u ovoj zemlji donosi odluke? Da li ima još netko treći? To je vrlo jednostavno zašto, tko je odgovoran za ukupno ovo stanje i ne slažete li se sa mnom možda da razlog, ključni razlog zašto Vlada ne prihvaća i ovaj vaš prijedlog i ne pušta u raspravu ovaj naš prijedlog da priča ne krene u skladu sa ovom našom lektirom Andersenovom "Car je gol". Djevojčica sa žigicama. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Vi kažete kako Vlada kaže da Vlada nije jedina kriva, pa da je to razlog zašto ovo ne prihvaćamo. Pa Vlada zapravo uopće time pokazuje da ne zna prirodu ni opseg svoje odgovornosti. Vlada je odgovorna za ukupna stanja u državi. To je njezina odgovornost za makroekonomsku politiku. Sve što se tiče plaćanja, pogotovo državnih plaćanja jest odgovornost Vlade. Ako Vlada kaže da ona nije kriva ona time jasno pokazuje da ona nema pojma uopće što je odgovornost Vlade spram građana. A građani su izabrali neku Vladu na temelju obećanja. Ovdje u ovom slučaju se pokazalo potpuno lažnih obećanja, prevarantskih obećanja da će im biti bolje, pa zato i biraju neku vlast da bi njima građanima bilo bolje. Pa ne valjda zbog toga da bi toj Vladi bilo bolje, nego da bi njima, građanima bilo bolje i tu su prevareni. To moraju priznati sami građani, ne? Obećan im je boljitak, a doživjeli su gubitak radnih mjesta, nezaposlenost, siromaštvo, glad. Moraju upadati, provaljivati u apoteke da ukradu hranu za djecu da im ne ne bi novorođenčad umrla od gladi. To je stanje u ovoj državi nakon šest godina vladavine ove Vlade. Ali ja se ne čudim tome da je Vlada samo rekla kako nije kriva. To je posve razumljivo za tu Vladu. Čudim se da nije rekla da je za ovu nelikvidnost kriva Račanova Vlada. To ipak nije mogla reći, jer je nakon Račanove Vlade nije naslijedila nelikvidnost. Naslijedila je uredno plaćanje, ali to ovoj Vladi ništa ne smeta, znate. Ja se čudim da do sada u raspravi nitko nije ili barem u replikama istakao i taj argument. Kolega Staziću, čini mi se da niste sasvim u pravu kada ste abecedno nizali ako je A dužan B, onda je B dužan C, onda je C dužan pa tako do kud sve to ide i da na taj način govorite o tome kako nelikvidnost se proteže do Ž. Znate, onaj na Ž Živko ipak mora biti likvidan, jer kad taj Ž Živko ode u dućan onda ili solarno na sunce ili karticom mora platiti to što je u tom dućanu uzeo. Ako je na karticu, pa onda ima produženi rok plaćanja zasigurno mu idu na to kamate. To bez daljnjega. To nema šanse da prođe bez toga. Dakle, onaj na Z kada je dao tom Živku nije isplatio plaću zato što mu A nekakav nije do njega došao i nije isplatio. Znači, to ipak se plaća u ovoj državi. Nemojte, nekako sam stekao dojam kad ste vi to abecedno krenuli da nikom ništa ne plaća. Onaj najmanji mora platiti koliko god to skupo bilo i za njega nema milosti u ovoj zemlji. Odgovor na repliku, izvolite gospodine Staziću. Da. **Stazić, Nenad (SDP)** Ako sam vas dobro razumio kolega Denona vi ste govorili o običnim malim građanima, ljudima koji dođu u dućan, koji moraju kruh platiti pravim novcem. Ne mogu ga platiti obećanjima Vlade. Ne mogu doći u dućan, tražiti kilu kruga i reći Vlada mi je rekla da ću ja to moći platiti pa kad budem mogao ja ću to vama i platiti. Neće im dati kruh, bit će gladni. Rezultat rada ove Vlade je 314000 nezaposlenih, 317000 nezaposlenih. To je 317000 gladnih obitelji plus 70000 onih koji rade, a ne primaju plaću. Znači, opet nemaju nikakav dohodak i to je još 70000 gladnih obitelji. SDP pokušava, trudi se, nudi zakonske prijedloge jedan za drugim da bi pomogli tim ljudima. Vlada sve te prijedloge odbija, a HDZ izlazi iz sabornice, oni o tome neće ni slušati. Njih to uopće ne zanima. Njih zanima koliko će njihovih kolega barba Luki napisati pismo i zaposliti se u javnom poduzeću, pa tamo krasti. To je ono što njih zanima, a ne 317 tisuća gladnih, koji ne rade i još 70 tisuća onih koji rade a gladni su zato što ne dobijaju plaću. A prijedlozi koje SDP ovdje nudi da se taj lanac prekine, to se odbija.

da bolje radi u neredu. Točno. Nije predvidjela tko bi mogao biti odgovoran. Naime, znamo razno raznih primjera ovih dana kada radnicima nisu isplaćivane plaće za odrađeni rad, međutim ne samo da nisu isplaćivane plaće, nego nisu uplaćivani niti zakonsko propisani doprinosi, niti mirovinski, niti zdravstveni, a niti je za njih uplaćivan porez na dohodak. Naravno kod podnošenja porezne prijave takvi naši građani nisu mogli ostvariti povrat poreza, pitamo se tko odgovara za neuplate, da li je itko odgovoran? Pitamo se zašto se odbijaju svi naši prijedlozi a oni nemaju rješenja za to? Međutim nelikvidnost se ne događa preko noći. Isto tako nije isti stečaj kad se dogodi, kad se ne može isplatiti neto plaća, nego u onoj prijašnjoj fazi kad se ipak može ići u stečaj, odnosno u restrukturirani stečaj. Hvala lijepa. Nenad (SDP)** Gledajte, postaje jasno da nelikvidnost s jedne strane dovodi do neuplate doprinosa. Time trpe fondovi, zdravstveni i mirovinski fond. Toliko koliko trpe fondovi, to se mora nadoknaditi odakle? Iz proračuna. Nema se odakle drugdje dopuniti. Točno je i to da nelikvidnost dovodi do stečajeva. Svaki stečaj opet znači manje uplata u proračun, ali sve to nije dovoljan, ta jednostavna spoznaja nije dovoljna Vladi da prihvati ovaj SDP-ov prijedlog zakona. Oni će radije da trpi i fondovi, pa neka trpi i državni proračun, sve je to njima prihvatljivije od toga da se razbistri voda. Jer kad bi se razbistrila voda onda bi se vidlo tko što u toj vodi radi. A ovako kad je voda mutna, e onda se može raditi što se hoće i to je, onda se lovi u tom mutnom, u toj mutnoj vodi, love se krupne ribe, i nose se u vlastite bazene. Znači taj interes da ostane mrak, da voda ostane mutna, taj motiv je daleko jači od toga da se prihvaćanjem ovog zakona pomogne i fondovima mirovinskom i zdravstvenom i državnom proračunu. Vlada i HDZ računaju ma neka sve propadne, ma nek propadnu i fondovi, ma nek i proračun trpi, glavno je da se mi u toj muteži možemo namiriti.

ajmo tako reći bezazlen prijedlog zakona o rješavanju nečega što se očito pokazalo da je od prošle godine kada je taj zakon bio pušten u proceduru, jedan bezazlen prijedlog zakona, čak evo parcijalan prijedlog zakona kako je ovdje nazvan je učinio to da su sad najedanput i Vlada, ali i državni tajnik u ime Vlade zgroženi kako to da su uopće od 6. mjeseca prošle godine, pa evo do danas kada raspravljamo o takvom jednom bezazlenom prijedlogu zakona koji vrlo jasno kaže nešto što si dužan trebaš platiti u roku od 30 dana, nešto što si obećao da ćeš platiti plati u roku od 60 dana, izaziva eto ovako živu raspravu i sa gnušanjem je odbijaju. Rekao bi čovjek da je zakon, prijedlog zakona SDP-a subverzivan, da je eto katastrofalan i da će samim time što Vlada pokušava ne razumjeti, nego ga uopće staviti nakon godinu dana u proceduru, eto doživjeti dražvni udar ako se o takvom jednom prijedlogu zakona razgovara. Očito je da je priznanje i državnoga tajnika i Vlade Republike Hrvatske, priznanje i oporbe koja tvrdi da je nelikvidnost dosegla neviđene razmjere od 29 milijardi, priznanje, odnosno statistike FINA-e ako ja dobro računam koja kaže da nelikvidnost je tolika, očito je da onda nelikvidnost postoji. Da, ako ona postoji od svake ozbiljne vlasti, od svake ozbiljne vlade koja bi se suočila sa takvim jednim problemom tako goleme nelikvidnosti koja naravno na onog ž utječe tako kako utječe da jedan može skrpiti kraj s krajem, da bi onda jedna ozbiljna Vlada takav jedan problem koji je veliki i priznaje da je problem zaista onda htjela i morala i mogla na neki način riješiti. Slažem se da je možda ovo parcijalno rješenje, ali mi smo sa takvim jednim parcijalnim, nisam siguran da je ono rješenje od 2000. do 2003. godine bilo nešto jako, jako veliko. Isto se može reći da je to bilo parcijalno rješenje, pa je to parcijalno rješenje gle čuda dalo nekakav rezultat, pa je onda nelikvidnost što svi priznaju pala na najniže grane. Sad se postavlja pitanje zašto onda jedna ozbiljna Vlada misli da je samo s paketom antirecesijskih mjera kojim će se između ostaloga rješavati problemi nelikvidnosti riješila problem. Ili sa budućim ovim dvjema mjerama koje će, ja se nadam ipak djelomično rasteretiti tu nelikvidnost nešto napraviti, a da u svakom slučaju jedan bezazleni prijedlog koji je vrlo precizan, vrlo kratak ne može također ga uvažiti i probati onda pa makar i parcijalno razriješiti taj veliki problem nelikvidnosti. Pa ako baš i nije htjela cijeli taj naš zakon uzeti, kad ga već okarakterizirala kao prijedlog zakona, kad ga okarakterizirala kao parcijalni prijedlog, možda da je samo jedan članak iz tog prijedloga prijedloga zakona uzela kao parcijalno rješenje, a taj članak je br. 8. koji kaže da Vlada Republike Hrvatske pa bi to bilo već nekakav dobar pokazatelj da je voljna o tome razgovarati, Vlada Republike Hrvatske dužna je sva ta 3 mjeseca izvijestiti Hrvatski sabor o stanju likvidnosti državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija te o njihovim dospjelim nepodmirenim obvezama. Sumnjam da je tako parcijalno prihvaćeno da bi ovakav jedan članak kojim se Vlada nešto obavezuje pa makar i pred ovim Saborom da svaka 3 mjeseca o nelikvidnosti raspravljamo da je to nešto jako subverzivnoga pa se to ne može prihvatiti. Naravno da se slažem sa gospodinom Marićem koji kaže da bi trebalo to dobro analizirati uzroke, ali i posljedice i analize zašto do nelikvidnosti ovakve kakva je danas došlo. No međutim, dok se ta analiza, a nadam se da su to shvatili i onda kad je ovaj prijedlog zakona bio predložen prošle godine, pa ste već počeli analizirati uzroke nelikvidnosti ili ćete valjda sada početi, dok se to izanalizira tko zna do kuda će nas ta opća nelikvidnost dovesti. I onda na kraju čuli smo i danas u odgovoru predsjednice Vlade u Aktualnom satu kako će se ponovno, ponavljam, ponovno nastojati uvesti red u ministarstvima, red u državi, naravno pretpostavljam da i red u plaćanju između dužni onima koji su za neki posao bili, koji su neki posao odradili. E sad, ja pitam kako to da se to sada još uvijek na razini apela radi, pa ćemo mi to nešto uvesti ponovno nekakvog reda? Čini mi se da smo negdje u 9 mjesecu također apelirali pa smo nekakav red uveli od 2 milijarde nekakvih ušteda. A zašto se onda takav nekakav red ne može i zašto se ne može prihvatiti da se takav red uspostavi zakonom? Čini mi se da je onda zakon taj koji bi poštivanje ili nepoštivanje zakona dovelo do kakvog takvog reda. Pa makar taj zakon bio i parcijalan. Jer onda ti veliki o kojima kolega Marić govori, koji imaju tržišnu poziciju ne bi bili prepušteni tako da imaju tu tržišnu poziciju pa da onda mogu raditi što god hoće. Pretpostavljam da bi onda i za njih vrijedio zakon kao što vrijedi za neke druge, ali zakon se onda, onda bi se zakon trebao poštivati. I onda bi možda na vidjelo dana izašle sve ove, ti svi veliki koji koriste mogućnosti i kamata i ne znam čega, a ne plaćaju svoje dospjele obaveze. I na kraju, ako je to negdje prepoznato u nekim drugim zemljama kao što kaže kolega i u Novom Zelandu i u nekim drugim europskim zemljama, pa su ipak zakonskim rješenjima probali i riješili problem nelikvidnosti na način da je on uspješan ne vidim razloga zašto bi se u Hrvatskoj samo sveli na apele, a ne na ipak neka zakonska rješenja. Pa makar bila i parcijalna. Znate, veliki problemi se mogu riješiti na 2 načina. Sustavno, jednokratno, kao što ga je riješio Aleksandar Makedonski, ali i parcijalno, problemi se rješavaju korak po korak. Pa i doprinos SDP-a u parcijalnom rješavanju nelikvidnosti na ovaj način kako je predloženo mislim da bi bio dobrodošao i ne vidim razloga zašto parlamentarna većina sa toliko straha i odbojnosti tražeći s jedne strane ruku da se pomogne, kada se ta ruka pruži onda je tako odbijaju i sa obrazloženjima koja nisu parcijalna nego cjelovita jer eto usudili smo se ukazati na taj veliki bauk nelikvidnosti koji će nas svih koštati

Kolega Denona govorite o parcijalnom rješenju, a ja mislim da je rasprava dosada vrlo jasno pokazala. To se vidjelo i iznošenja stavova kluba HDZ-a i kolege Marića koji priznaju da je ovaj, Marić je to priznao, ovo jest rješenje, ali parcijalno. E, HDZ-u i Vladi nije prihvatljivo čak ni parcijalno rješenje. Zamislite kako bi živčano reagirali da su dobili cjelovito rješenje, kad njima ni parcijalno nije prihvatljivo. Nelikvidnost se u vrijeme vladavine ili predsjedavanja predsjednice Kosor Vladom udvostručila, u zadnjih 9 mjeseci se udvostručila. Neko parcijalno rješenje bi moglo smanjiti eventualno tu nelikvidnost, a što onda da radi Vlada? Što onda da radi ministar čije je ministarstvo dužno nekome, a on ministar odabire kome će se od njih platiti. A znate kad odlučujem kome ću platiti državnim novcem u kakvom sam ja položaju prema tom vjerovniku. Što da radi onaj pisac epistole barba Luki kad bi se ovo riješilo barem parcijalno? A ovako i taj pisac epistole barba Luki je odlučivao kome će on platiti iz javnog poduzeća, a vjerojatno i koliko će za to uzeti što baš tome plati, a ne nekome drugome. I to je razlog zašto ovoj Vladi i HDZ-u nije prihvatljivo ni parcijalno rješenje, o cjelovitom da ne govorim. Zakoni, neki zakoni, neki prijedlozi zakona su zaista komplicirani, nerazumljivi. Pa ako ste imali priliku naravno onda u uvodnoj stranici vidjeti jedno 3 stranice obrazloženja što pojam pojedini znači. Ovo je vrlo jednostavan zakon koji kaže u roku 30 dana proračunski korisnik mora podmiriti svoju obavezu, odnosno dug koji ima i u roku od 60 dana trgovačka društva u vlasništvu države države također moraju podmiriti svoje dugove. Ne vidim zbog čega je onda toliko straha da se nešto, pa makar to bilo i parcijalno, eto na neki način proba učiniti da se ta nelikvidnost barem smanji ako ništa drugo. utvrdili smo da ona postoji. Kolega Marić je rekao ona je negdje 27, 29, možemo se pogađati sad kad "FINA" s nekim novim podacima od 30 dođe, zaokružimo na 30 milijardi. Ali kolega državni tajnik je rekao da u prosjeku državne firme, u prosjeku javna poduzeća se drže tih okvira 30 i nešto više od 60 dana. Da, ali ako se oni tako drže toga kako to da je onda ta nelikvidnost narasla na tih enormnih 29 milijardi? Tko onda to ne plaća u ovoj državi i kome se to ne plaća? Mislim da bi onda zaista trebalo se zamisliti da li mi u ovom Saboru kada govorimo o podacima koji su službeni jednako govorimo o istim podacima ili te podatke samo koristimo da bi zaštitili nerad koji je i nevoljnost da se problem koji postoji na bilo kakav način, pa makar i parcijalno proba i pokuša rješavati. Zahvaljujem. Idemo dalje sa replikama. Uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Denona kada govorite upravo o redu, odnosno o disciplini plaćanja, i zašto to Vladi ne odgovara. Pa ne odgovara iz jednostavnog razloga možda i zato što neće i ne želi pročitati nalaz Državne revizije, gdje recimo jedan grad duguje po osnovi bankovnog jamstava 6,5 milijuna kuna u državni proračun, financije, a taj isti grad se hvali sa jednim ušteđenim sredstvima od 15 milijuna kuna i koje oročava na bankama u poslovnim bankama, a kako je i na koji način te novce opet dobio. Opet iz državnog proračuna nekvalitetnim projektima koji je povukao novce i ti novci stoje na računu poslovne banke. Normalno da država hoće, odnosno Ministarstvo financija već u tom dijelu da pokrene barem one obaveze koje je potpisala zajedno s gradom, dobila bi 6 milijuna kuna natrag u državni proračun. A isto tako vjerojatno gospodine Šuker onda bi se morao manje hvaliti sa zaduživanjem u inozemnim bankama državnog proračuna. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Dragi kolega, pa ako ste pročitali ovaj tanak prijedlog ovog zakona, on je vrlo čitljiv i vrlo jasno se govori da u ovom slučaju je predlažemo prvo čitanje, da on nije samo uperen na Vladu Republike Hrvatske koja ne plaća iz svog proračuna, da nije uperen tobože protiv javnih poduzeća koji ne izvršavaju svoje obaveze, nego naručuju radove a ne plaćaju, nego je i pokušaj da se onda i jedinice lokalne samouprave znači svi proračuni moraju odgovorno ponašati prema svojim dugovanjima koji imaju i prema svojim obavezama. nije toliko jako parcijalan, nego u jednom dijelu ima i glavu i rep i jedan pokušaj da se u ovom neredu i u ovom kaosu koji je zavladao u plaćanju ili neplaćanju kakav takav red uvede i da se negdje ipak pronađe zašto je tih 29 milijardi i tko je ustvari tih 29 milijardi kome dužan. Znači, jedan takav pokušaj jednog nesubverzivnog zakona kako mi se čini da ga ovdje doživljavaju, evo Vlada je to glatko odbila kao što je odbila i puno drugih dobrih prijedloga sa strane oporbe. Ali ostaje ne na zakonima, Vlada i dalje ostaje samo na apelima. I danas smo čuli apelirat ćemo na red u ministarstvima, apelirat ćemo na red u državi, apelirat ćemo na red. A to apeliranje na red je samo nered, a meni se čini da su ipak za red zaslužni ili zakoni koji bi onda taj red trebali održavati. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime predlagatelja zaključnu riječ zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Zahvaljujem na raspravi. I osjećam potrebu da još jednom istaknem problema. Nelikvidnost u Hrvatskoj je jedan od najozbiljnijih problema. I ostaje uvijek pitanje, da li kada je nešto u Hrvatskoj ozbiljan problem, problem koji zbog svoje ozbiljnosti ugrožava gospodarski rast, ugrožava gospodarsku aktivnost i ugrožava zaposlene. Sve već je broj onih koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. To je problem likvidnosti. To je problem koji se onda postavlja pred nas da li trebamo o tom problemu razgovarati, da li ga mi kao Hrvatski sabor moramo i zakonski rješavati. A mi velimo, da, trebamo ga. U raspravi koji smo imali najveći problem je parcijalno rješenje. Zašto? Jer ovdje klub SDP-a predlaže da pristupimo tom problemu na taj način da državna tijela oni koji odgovaraju za proračunska sredstva, koji odgovaraju za resurse i upravljaju tim resursima se ponašaju odgovorno i ne izazivaju taj problem. Mi smo ga tako riješili. Kritike koju smo dobili od kolega iz HDZ-a je a što ćemo sa onima koji ne plaćaju međusobno u realnom sektoru. Pa vidite i to je riješeno. Riješeno je Zakonom o obveznim odnosima. Ali privrednica veli, nije dobro riješeno. Zašto nije dobro riješeno? Jer te probleme rješava pravosuđe. E sada ja pitam, draga gospodo da li ćemo ovdje preuzeti na sebe rješavanje pravosuđa? Ne. Mi zakonski ne možemo se upetljavati u problem zašto pravosuđe 10 godina dešava tužbe po osnovi međusobnog dugovanja. Neprihvatljivo je. U 6 mjeseci ih može riješiti. Ali mi kao saborski zastupnici zakonski ne vjerujem da više u tom dijelu možemo učiniti. Ostaje pitanje našeg ministra pravosuđa i cijele Vlade da jednostavno ako je to problem, pokuša vrlo jasno staviti do znanja pravosuđu da očekujemo veću efikasnost. Jer će nam se dogoditi da kvalitetni gospodarski subjekti potonu jer ih ugrožavaju neodgovorni, nedisciplinirani. Prema tome, istina je nas itekako muči ne plaćanje između pravnih subjekata koji nisu ovisni o vlasti. Ali je to ono gdje očekujemo da pravosuđe odradi. Znači pitamo se da li svaki segment vlasti mora raditi svoj posao? Hrvatski sabor mora pokušati reći kako zakonski regulirati disciplinu i odgovornost predstavnika vlasti onih koji odgovaraju. Ali pravosuđe ne možemo zamijeniti. Oni svoj posao moraju odraditi. Kada govorite o parcijalnim rješenjima, da. Palo nam je još nešto na pamet. S obzirom da pravosuđe i odgovara za odnose u pravosuđu, ali i mi smo krivi kao država ako privrednici zbog tog neefikasnog pravosuđa trpe štetu. I kada smo pisali palo je nama na pamet, da li da predložimo s obzirom da ne funkcionira pravosuđe i da ne ide naplata između pravnih subjekata da velimo idemo sa PDV-om koji ćemo plaćati po naplati, pa ćemo sami sebe opet kažnjavati i upropastiti si proračune i države i lokalne sredine. Jel ako upropaštavamo realni sektor, zašto ne bi preuzeli na sebe dio rizika? na sebe dio rizika? Da, to se može razgovarati o tome što je suludo. Svjesni smo toga da je suludo ali mirno promatramo neefikasnost pravosuđa u zaštiti vjerovnika, ugrožavanje dobrih ali svoj PDV ne želimo ugroziti, svoje prihode u proračun ne želimo ugroziti. Prema tome, kad govorimo o sveobuhvatnom ja bih rekao rješavanju problem je te neefikasnosti pravosuđa i pitanja da li da i mi onda participiramo u tome pa da se odreknemo naplate PDV-a dok god netko ne naplati svoju fakturu jer jednostavno tada ju on može platiti. A ne ovako, država svoje naplati a on nije bitno da li je on naplatio ono što plati državi. To je razlog zašto ocjenjujemo da je alarmantna situacija. Privrednici u toj nemoći, nemoći na sudovima, nemoći u odnosu prema državi pokušavaju i rješenje tražiti od vas. I to je razlog zašto u Hrvatskom saboru moramo vidjeti da li postoje neka rješenja i kako pokušati sa tim rješenjima ipak popraviti situaciju, neovisno o pojedinim mjerama koje će dati neke efekte ali mi se bojimo neće se zaustaviti trend, možda će se usporiti. Pitanje je koji će biti slijedeći podatak o nelikvidnosti, pitanje. A još kad se prisjetim rasprava koje ste vi imali ovdje pa ste rekli nije to sve, nije to sve, to je daleko veće. Da li smo mi svjesni da je jednostavno to problem preko kojeg ne smijemo u Hrvatskom saboru proći, ne smijemo. S privrednicima ako razgovarate on vas o ničemu ne pita nego daj mi pomogni naplatiti moje potraživanje. Odgovorni privrednici kažu ja ne mogu stati pred svoje radnike i reći nema plaće. Ja ću se prije ubiti, neću si to dozvoliti. To govore odgovorni privrednici. A što im mi nudimo, a čujte ne možemo vam pomoći. Neprihvatljivo je da mi u Hrvatskom saboru kažemo ne možemo pomoći. To je alarmantan problem. I ako Vlada ima jedan segment rješavanja, ublažavanja, pokušaja zaustavljanja pokušajmo mi u tom dijelu. dijelu. Istina je, dobar dio njih ne plaća u proračun, ne plaćaju poreze, ne plaćaju fakture HEP-u ali budimo svjesni to je ono gdje mi moramo tjerati svoje uprave, gdje mi moramo tjerati svoje ministre. Izvolite potraživanje države naplatiti. Moraju naplatiti, moraju upotrijebiti svaki sustav naplate toga, moraju tražiti disciplinu. Mi moramo jedanput balaste koje vučemo i vučemo, jedanput ih se moramo osloboditi a to je opet snaga politike. A da bi sve to mogli učiniti mi moramo biti disciplinirani, mi moramo pokazati tu disciplinu. Da je to tako pokazuje jedna Europska komisija koja vrlo jasno poručuje svima u Europi u ovom problemu krize, u ovom problemu neodgovornosti u plaćanju ne smije biti neodgovornih na strani vlasti, to je poruka Europske komisije. Prema tome, nemojmo tražiti opravdanje da ne možemo uvesti ovu mjeru jer je nama ne .../Govornik se ne razumije./... neprihvatljiva. I time pokušavamo biti odgovorni prema privrednicima privrednicima i pokušavati im pomoći u toj borbi protiv neodgovornih koji nemaju odgovornost za plaćanje. Evo, još jedan apel od strane SDP-a. Pokušajte shvatiti koliko je to važno. Do drugog čitanja sigurno se nešto da još i popraviti i riješiti. Ali budite isto tako svjesni, kompleksno rješavanje da se upetljavamo u efikasnost pravosuđa kroz zakonske mjere ne znam koliko je ni prihvatljivo ni opravdano. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Linić, kazali ste da međusobno između poslovnih subjekata na tržištu neplaćanje je posljedica neefikasnog pravosuđa. Ja se ispričavam, jedino sam mogao, inače bih vam radije replicirao nego ispravio taj navod ali to je jedini način da kažem. Rekli ste da je Zakon o obveznim odnosima regulirao i da je to dovoljno. Nažalost, praksa je pokazala da nije pravosuđe krivo za neplaćanje niti je zakon to dobro regulirao, to je praksa potvrdila jer Zakon o obveznim odnosima članak 173. do 175. predviđa ugovaranje neograničenog roka plaćanja i to onih koji imaju poziciju na tržištu koriste i to onda prouzroči nelikvidnost. I ovi što vi kažete poslodavci traže pomognite da naplatimo. Pa traže pomoć da naplate poslodavci od poslodavaca to je ključni razlog zašto sam rekao da je ovo parcijalno rješenje jer je ovo ogroman problem nelikvidnost unutar, međusobni unutar poslovnih subjekata. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.